Hvala

Također je zatraženo bonitet

I sada, sada dobivam papire i sada ide: - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Podnositelji su 16 zastupnica i Hrvatskog sabora na temelju Članka 86. Ustava RH i Članka 145. Poslovnika ovoga sabora. Prigodom rasprave o ovom aktu primjenjuju se odredbe Članka 145. do 151. Poslovnika. Vlada je dostavila izvješće. Molim predstavnika podnositelja da dodatno obrazloži prijedlog. To je gospodin Marijan Pavliček, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva, evo i ovo nažalost ništa protiv, mislim da je državni tajnik u pitanju i njegove suradnice nemam, ali žalosno je za, danas ovdje nemamo ministra resornoga i to samo pokazuje odnos ove Vlade prema zakonodavnom tijelu RH Hrvatskom saboru. Da, trebao je biti ministar. Ovim se putem želim zahvaliti svim saborskim zastupnicama i zastupnicima koji su potpisali ovu Interpelaciju o radu Vlade RH u svezi u svezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao službene valute u RH. Ovo je vrlo bitna tema i ovo nije nikakav hir oporbe. Naime, svi smo svjesni da je u zadnjih nekoliko mjeseci došlo do drastičnog pada standarda Hrvatske. Svi smo svjesni da je u zadnjih nekoliko mjeseci došlo do drastičnog pada kvalitete života u Hrvatskoj. Isto tako svi smo svjesni da je došlo do drastičnog rasta gotovo svih cijena proizvoda i usluga u RH. Hrvatski Hrvatski suverenisti su kao i jedan dio oporbenih zastupnika u zadnje 2 godine konstantno upravo ovdje u Hrvatskom saboru upozoravali da Hrvatska nije spremna za ulazak u eurozonu. Da ulazimo u eurozonu u doba najveće financijske neizvjesnosti, u doba najveće energetske krize EU. Da ulazimo u eurozonu u doba najveće inflacije otkako je EU. Unatoč Unatoč svemu tome Vlada RH nije se obazirala na naša upozorenja i premijer Andrej Plenković nas je ugurao u eurozonu jer je to bio njegov politički projekt. U više navrata na desetke puta smo govorili što se nažalost danas obistinilo da će doći do neopravdanog rasta cijena nakon ulaska u eurozonu i da će doći ono što je najgore do pada životnog standarda hrvatskih građana. S druge pak strane imali smo vladajuće koji su pod navodnicima umirivali hrvatsko građanstvo. Evo, netom je izašao guverner Vujčić je u više navrata rekao da po svim statističkim pokazateljima će doći do rasta cijena roba i usluga od 0,2 do 0,4% što je trošak konverzije. Pa se tako sjetimo njegove izjave na upit novinara što ako dođe do većeg povećanja cijena prošle godine, negdje početkom godine je rekao pa u tom slučaju građani mogu sami utjecati na inflaciju tkao da odlaze u one trgovačke lance gdje su proizvodi jeftiniji. Pitam se u kojim su to trgovačkim lancima danas proizvodi jeftiniji u odnosu na isto razdoblje prošle godine? Isto tako guverner Vujčić je u više navrata rekao, da mi koji govorimo o stvarnoj opasnosti porasta cijena samo strašimo hrvatske građane. S druge pak strane, premijer Plenković će ostati upamćen po jednoj rečenici da će taj trošak konverzije se možda najbolje odraziti na cijenu šalice jedne kave koja će u kafićima poskupiti za 2 lipe, sa 9 kuna na 9 pa evo ovim putem pozivam premijera i sve ministre u Vladi da pronađe jedan ugostiteljski objekt gdje je kava poskupjela za 2 lipe, ja častim cijelu Vladu, ako treba i sve predstavnika HDZ-a ovdje u HS-u o vlastitom trošku.

u 3 navrata zadesila poskupljenja. U 3 vala. Prvi val poskupljenja se dogodio uoči samog dvojnog iskazivanja cijena početkom rujna prošle godine kada su mnogi poslovni subjekti kako bi se već unaprijed pripremili na nadolazeću novu valutu svoje cijene prilagodili i zaokružili po toj novoj valuti na gore. Drugi val poskupljenja je bio tijekom jeseni prošle godine zbog inflacije koja je zadesila cijelu Hrvatsku i treći val poskupljenja je nastao netom nakon ulaska u eurozonu gdje je došlo do drastičnog poskupljenja brojnih cijena roba i usluga, što je potvrdio i Državni inspektorat koji je obišao nekoliko tisuća poslovnih subjekata i utvrdio na stotine i stotine nepravilnosti te povećanja neopravdanog cijena proizvoda i usluga, od kako su sami rekli, od 5 do čak 50%. U tom razdoblju, neposredno nakon Hrvatske u eurozonu, premijer jedne Poljske, države koja ima 40 milijuna stanovnika, država koja je financijski i ekonomski daleko jača od Hrvatske je sazvao konferenciju za medije i rekao da upravo zbog ovog sumanutog rasta cijena Poljska neće ući u eurozonu. Hrvatska je danas postala primjer ostalim članicama EU zašto ne ulaziti u eurozonu ili, što je još bitnije, zašto upravo ovakim lošim makroekonomskim pokazateljima i ovakvoj financijskoj neizvjesnosti ne ulaziti u eurozonu. Hrvatska Vlada nije jednostavno povukla niti jedan konkretan mehanizam kako bi zaštitila građanstvo od neopravdanog rasta cijena koji je imala u svojim rukama. Jedna Slovenija je 2006. g. objavila tzv. crne liste. Te crne liste su postojale 3 godine i bile konstantno ažurirane tome što je Slovenija ušla u europodručje u doba financijske stabilnosti i puno boljih ekonomskih uvjeta u cijeloj Europi nego što je to danas, Slovenija je imala najvišu stopu inflacije u eurozoni tijekom 2007. i 2008. g. Hrvatska Vlada nije povukla niti jedan konkretan korak. Posljedica ovog nemara i nečinjenja i prepuštanja samovolji pojedinaca na tržištu je to da već nekoliko mjeseci imamo dvoznamenkastu cifru i stopu inflacije. Ona je bila najviša u studenom, 13,5%. Otada ona nešto pada. Zadnji pokazatelji govore da je za ožujak inflacija 10,7%, ali morate imati na umu da je to inflacija u odnosu na ožujak prošle godine, a tada je inflacija iznosila već 7,2%, što znači da su proizvodi i usluge porasli i troškovi života, u 2 godine za gotovo 20%. Ono što nas mora još više zabrinjavati je to da je inflacija prehrambenih proizvoda i bezalkoholnog pića, znači ono što građani svakodnevno najviše troše, već mjesecima od 15 do 20%, drugim riječima, prehrambeni proizvodi su u Hrvatskoj u zadnje 2 godine poskupjeli 30%, što možemo svi mi vidjeti koji odlazimo redovito u trgovine. Također, kada usporedimo stopu inflacije za mjesec ožujak sa nekim drugim zemljama EU, onda dolazimo do ovih podataka. Inflacija u SR Njemačkoj za ožujak iznosila 7,4%, inflacija, recimo, u jednoj Italiji iznosila 8,7%, inflacija u jednoj Francuskoj je iznosila svega 5,7%, a prosječna stopa inflacije u eurozoni je iznosila 6,9%, to je drastično niže nego hrvatskih 10,7%, drastično niže. I ne stoji teza vladajućih da inflacija u zemljama koje nisu u eurozoni drastično višlja nego u zemljama koje jesu. Pa dat ću vam primjer dvije baltičke države. Inflacija je u Litvi za ožujak iznosila 16,6%, a euro je službena valuta. Inflacija u Latviji iznosila 17,3%, a euro je službena valuta. Inflacija pak, u jednoj Danskoj gdje je službena valuta i dalje danska kruna u mjesecu ožujku je iznosila 6,7%. Kada usporedimo prosječne plaće u RH i drugim članicama eurozone, tada je evidentno kada će neopravdan rast cijena zbog uvođenja eura dodatno smanjiti kupovnu moć i sukladno tome i životni standard hrvatskih građana. Vlada RH je apelirala na poduzetnike. Ministri su prijetili poduzetnicima, da će objaviti crne liste od kojih nema ništa, prijetili su da će ukinit subvencije od kojih nema ništa. Prijetili su sa niz drugih instrumenata koji su imali u svojim rukama, od toga je bilo jedno veliko ništa. Jedino što je ministar Filipović napravio, a to je da je objavio tzv. bijelu listu gdje je u prvom mahu dobio cjenike svega 3 trgovačka od 10 trgovačkih lanaca koje je tražio, a ostalih 7 je nekoliko tjedana molio da mu dostave cjenike, prijeteći da neće dobiti ništa od državnih potpora. Na kraju, ništa od toga nije bio nego je morao angažirati vanjsku tvrtku i dodatno platiti nekoliko desetaka tisuća eura koja sada obilazi ovih 7 trgovačkih lanaca i dvaput mjesečno evidentira cijene njihovih proizvoda kako bi ih ministarstvo moglo staviti na Internet stranicu. Ono što je najgore, ta Internet stranica je toliko slabo posjećena, u prosjeku 300 do 1000 ljudi dnevno, ona nije polučila nikakav efekat. Vlada je temeljem čl. 129. Zakona o zaštiti potrošača trebala uključiti značajnije i financijski pomoći udruge potrošača koje bi provodile dobrovoljnu kontrolu postupanja trgovaca sukladno navedenom članku Zakona o zaštiti potrošača. Nositelji zaštite potrošača su jasno definirani u čl. 131. Zakona o zaštiti potrošača i uključuju HS, Vladu RH, nadležno ministarstvo, nadležne inspekcije, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, poslovna udruženja, Udruge za zaštitu potrošača, JLS i ostala javnopravna tijela. Postavlja se pitanje zašto se tijekom 2022.g. nije donio akcijski plan koji bi uključivao sve navedene nositelje zaštite potrošača, umjesto toga, kao što sam rekao, odustalo se i od tih famoznih crnih lista. U Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024.g. se navodi kako će se pod navodnicima velika pažnja u provedbi nacionalnog programa posvetit mjerama koje koje će biti upotrebljene u svrhu zaštite potrošača tijekom procesa uvođenja eura kao zakonskog sredstva plaćanja. S obzirom na bojazan građana da će uvođenje eura dovesti do povećanja cijena i smanjenja životnog standarda posebna pažnja posvetit će se informiranju potrošača o promjenama koje nam dolaze s ciljem zaštite od neopravdanog povećanja cijena i neispravnog preračunavanja cijena. Središnju ulogu u procesu uvođenja eura ima Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u RH, a za provedbu aktivnosti je odlukom Nacionalnog vijeća još od 30. prosinca 2020.g. zadužen upravljački odbor i koordinacijski odbori. Glavni koordinator tog upravljačkog odbora je Zvonimir Savić, savjetnik premijera za ekonomska pitanja. Jedan od koordinacijskih odbora koji je ustrojen je Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača. Navedeni odbor koji vodi Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja se trebao baviti pripremom nefinancijskog sektora gospodarstva za uvođenje nove valute, te je još u srpnju 2022.g. izdao smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. U navedenim smjernicama se jedino naglašava kako je zabranjeno zaokružiti cijenu na više, te se nigdje izrijekom ne spominje neopravdano podizanje cijena. U Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH se navodi u čl. 8. zabrana povećanja cijene robe ili usluga bez opravdanog razloga, no u čl. 77. tog istog zakona se kao nepravilnost navode preračunavanje cijene u euro primjenom bilo kojeg drugog tečaja osim fiksnog tečaja konverzije. Sukladno tome u čl. 87. istog zakona se navode prekršajne odredbe u kunama, te se navode kazne za iste nepravilnosti definirane u tom čl. 77., no nigdje se kao nepravilnost ne navodi neopravdano podizanje cijena, te se u navedenom zakonu ne navodi ni kazna za isto. I danas imamo ovo što imamo, stopu inflacije od 10,7%. Danas imamo kada uspoređujemo proizvode u istim trgovačkim lancima, da ih sad ovdje ne imenujem i ne pravim im reklamu, iste proizvode u Hrvatskoj i u Sloveniji, u prosjeku su u Hrvatskoj 20% skuplji, skuplji su 20% i u Njemačkoj i u Au…, nego u Njemačkoj i u Austriji, čak usporedbe određenih proizvoda sa Švedskom, Hrvatska je skuplja 3 do 7%. Sad usporedite plaće u jednoj Njemačkoj, oko 2.500 eura prosječna neto plaća i sa 1.106 eura prosječne neto plaće koja je danas službeno izašla što se tiče DZS. I ne stoji ona teza trgovačkih lanaca da je razlog tome prvenstveno PDV u Hrvatskoj i logistički troškovi, pa koji su logistički troškovi recimo u jednoj Švedskoj gdje od jednog trgovačkog lanca do drugog imate po 300 km, a kod nas na tom potezu imate gotovo sve trgovačke lance. Ono što još više mora zabrinjavati je i mišljenje same HNB-a da je 60% inflacije nastalo zbog čega? Zbog ekstra profita poslovnih subjekata i izuzetno visokih trgovačkih marži, to je stav HNB-a i time …/Govornik se ne razumije/… teza Andreja Plenkovića vodu da je ova inflacija uvezena zbog prvenstveno covid krize, a potom i rata u Ukrajini, to nije istina. Hrvatska nije adekvatno reagirala, nije suzbila trgovačke lance i onemogućila ovakav ekstra profit i pljačku hrvatskih građana. Stoga ovom interpelacijom u zaključku tražimo pod jedan da HS obveže ministra gospodarstva i održivog razvoja da svakog mjeseca najmanje jednom na plenarnoj sjednici HS podnese izvješće o donesenim i provedenim mjerama Vlade RH kojima se utječe na kontrolu cijena nakon uvođenja eura, jer mislim da to zaslužuju prvenstveno hrvatski građani, mi smo ovdje u njihovo ime. Pod dva, obvezuje se Vlada RH da najkasnije u roku od 15 dana od izglasavanja ove interpelacije javno objavi tzv. crne liste trgovaca i vršitelja usluga koji su koji su neopravdano povećali cijene proizvoda i usluga, ali ne kao do sada sa bijelim listama da bude negdje na Internet stranici nego da se te crne liste vrte na nacionalnoj tv kući koju mi svi plaćamo, HRT-u, da građani znaju tko je neopravdano dizao cijene. Pod tri, obvezuje se Vlada RH da svim onim poslovnim subjektima kod kojih Državni inspektorat utvrdi ili je već utvrdio da su neopravdano podizali cijene proizvoda i usluga, onemogući korištenje državnih subvencija tijekom 2023.g., jer jer ne možete prijetiti praznim oružjem i praznim i pustim pričama. Imali ste na stotine kazni, kažnjavali ste koga, mislim na Državni inspektorat, frizere, obrtnike koji su podigli cijene za 2 lipe, to je trošak konverzije o kojem je pričao premijer, a s druge strane kažnjavali ste isto tako sa mizernim kaznama trgovačke lance gdje ste utvrdili da ima na desetke proizvoda koji su neopravdano povisili, a znate koje su to kazne, da taj trgovački lanac tu kaznu zaradi u 15 minuta redovnog poslovanja na području Hrvatske. Zašto Vlada takvim trgovačkim lancima, takvim poslovnim subjektima i dalje sufinancira i subvencionira od plina, struje pa nadalje? Jesu oni to zaslužili? Znači imamo s jedne strane poštene poslovne subjekte, a s druge strane nepoštene poslovne subjekte koji su uzeli maha, a koji Vlada svojim mjerama apsolutno nije zaštitila. Niti jedna mjera, niti jedna prijetnja o kojem je pričao i premijer i ministar Filipović nije se nažalost ostvarila, a to najviše u konačnici opet osjete hrvatski građani. Evo, hvala vam lijepa i nadam se jednoj korektnoj raspravi. **Radin, Furio Poštovani kolega Pavliček zahvaljujem se na ovoj vašoj inicijativi, ona je upućena na vrijeme ali nažalost ponovno ste morali prikupljati potpise oporbe da biste je stavili na dnevni red. To pokazuje koliko je vladajućima stalo do hrvatskih građana. I vidjeli smo sada izlaganja njihovog guvernera, jer možemo slobodno reći da je to njihov guverner kakav je odnos prema hrvatskim građanima gdje nas se uvjerava da cijene u Hrvatskoj uopće nisu toliko visoke u usporedbi s europskim zemljama, a svi znamo kakve su europske plaće. Možda i ne bi bila inflacija toliki problem da imamo europske plaće, ali mi znamo da su cijene čak u Hrvatskoj veće nego u nekim europskim zemljama, a plaće se u tim europskim zemljama puno veće nego u Hrvatskoj. I čak ako izuzmemo vaš stav i moj stav je isti po pitanju ulaska u euro, ali čak ako izuzmemo i kažemo ajde dobro bi smo toliko vezani uz euro pa je trebalo uvesti euro, ali ovo je bio potpuno pogrešan trenutak jer mi ne znamo gdje rastu cijene zbog ulaska u euro, a gdje rastu zbog inflacije koju ionako imamo u cijeloj Europi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Pa ja bi bio sretniji da ova tema nije aktualna više. Mi smo prve potpise morali prikupljati prije 3 mjeseca, pa zbog saborske procedure morate prikupiti preko 30 potpisa ono 30, 31 da bi nakon 2,5 mjeseca mogli o tome ovdje raspravljati, ali nažalost ona je i dalje aktualna. To je problem za hrvatske građane. A guverner Vujčić sa svojih 5,5 tisuća eura neto plaće živi u jednom paralelnom svijetu. On ne zna kako živi jedan prosječni hrvatski umirovljen koji je radio 35 godina sa 330, 350 eura mirovine. I ovo što priča ovo je sramota uopće slušati i ovo bi bio vic godine da je 1. travanj, nažalost nije. I slažem se s vama ne samo da se ušlo u najgorem trenutku ne možete dokazati kao što ste rekli je li to trošak konverzije, je li to inflacija ili je to lov u mutnom pojedinih poslovnih subjekata kojih očigledno ima što i pokazuje ovo drastično povećanje cijena roba i usluga. (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Pavliček, uvažavajući sve što ste danas rekli, ali i sve ono što čuli u prethodnoj za ovu našu novonastalu situaciju nazovimo je tako u našoj zemlji, rješenje koje se nameće je zapravo u usklađivanju vrijednosti konverzijskog tečaja u Hrvatskoj i eura EU i to izlaskom iz tečajnog mehanizma II i u obveznom sniženju PDV-a sa 25% na 22%, dakle za odnosno za 13,6% što bi povoljno povoljno onda utjecalo na smanjenje inflacije, na porast hrvatske konkurentnosti i na povećanje dohotka privrede i stanovništva te usklađivanje cijena roba i usluga s cijenama u zemljama EU. Sve navedeno zapravo bi bila jedna suverena monetarna politika koju očito hrvatski narod neće doživjeti

Zatim se prijetilo da će se ukidati subvencije. Zatim se prijetilo da će država poduzeti još neke mehanizme koje može kako bi onemogućila ovako neopravdano dizanje cijena. Ništa po tom pitanju se nije dogodilo, nego se čak kasnije okrenula priča naopako da su trgovački lanci i poslovni subjekti partneri Vlade i da će oni sigurno izaći u susret što se nije dogodilo. Na kraju dodatni trošak za ministarstvo, nekoliko tisuća kuna za te tzv. bijele liste i vanjske tvrtke koje se bave sad s tim, a apsolutno nitko od od građana to ne prati niti se obazire na te podatke koji su tamo objavljeni. **Radin, Furio Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani kolega Pavliček činjenica je da se nije dovoljno napravilo prošle godine kako bi se zaštitili naši građani od neopravdanog povećanja cijena i teško teško će to itko demantirati. Mislim da je i prethodna rasprava to potvrdila, a najbolje pokazuje izvješće Državnog inspektora koji je navrat nanos izašao pa dijelio kazne frizerkama, kozmetičarima itd. za povećanja od 4, 5, 6, 20 centi, ali činjenica je da su obavili puno nadzora, činjenica je da su ustanovili da je 25% obavljenih nadzora bilo neopravdanog povećanja cijena i činjenica je to je glavni inspektor Mikulić izjavio da je bilo povećanja cijena od čak 125%. Znači ne 1, 2, 3, 5 ne 0,2 nego 126%. I činjenica je da nismo zaštitili naše građane. **Radin, Poštovana kolegice Vučemilović sve što ste rekli je nažalost bolna činjenica, nije se pravilo reagiralo. Mislim da je bilo dovoljno vremena za prilagodbu. Mislim da se u ovakvoj situaciji jedna odgovorna vlada bi sigurno drugačije postupila, vrlo vjerojatno bi tražila i odgodu uvođenja eura jer nitko nikada nije ušao u eurozonu u ovakvim vrlo nestabilnim makroekonomskim pokazateljima, u nestabilnom okruženju niti će jedna država ikad ući u eurozonu u ovakvim uvjetima. I mislim da se po zna koji put u našoj povijesti srljalo kao guske u maglu što se nažalost obilo prvenstveno hrvatskim građanima. A što se tiče Državnog inspektorata to ste u pravu. Nažalost te kazne nisu s druge strane prisilile prvenstveno one velike da vrate svoje cijene u normalu nego su oni i dalje lovili u mutnom i vadili se da je to ipak trošak inflacije, a da to nije ekstraprofit ili trgovačka marža. Zahvaljujem. Uvaženi kolega Pavliček. Ima tu svega, naravno. Kad govorimo o inflaciji, ne bi bilo dobro generalizirati. Ona nije nešto što stvarno možemo uhvatiti za rep i ne dati joj da ide dalje.

Što se tiče kave, pozivam vas u Đakovo na kavu, kafić u kojem ja pijem kavu, bila je kava prije 9 kuna, odmah nakon konverzije, euro 19 centi, zapravo 3 lipe jeftinije ispadne, ispadne ta kava. Ima i pozitivnih primjera, a jedino zapravo što i u ekonomskoj teoriji, a i praksi može odrediti cijene je ponuda i potražnja. Ljudi će se, ljudi gledaju cijene, ljudi paze gdje šta kupuju. Nemojmo zanemarivati ljude i obezvrjeđivati ih. Ljudi paze na cijene.

Govorite, ne treba ljude obezvrijedili i sumnjati u njihovu inteligenciju. Nitko njih ne obezvrjeđuje. Problem je u tome što jednostavno ljudi nemaju mogućnosti više kupovati ni na akcijama jer danas, onaj proizvod koji je na akciji je skuplji za 15% u odnosu na taj proizvod koji je bio po redovnoj cijeni prije svega nekoliko mjeseci. To je bolna činjenica i tu nema kraja. Problem je, mi se možemo hvaliti, nama stopa inflacije pada, pa naravno da mora jedanput početi padati, ali na one cijene koje su već drastično poskupjele prošle godine i ja se bojim da će ukoliko se ovo nastavi, a tako ide, prema tom smjeru, da ljudi doslovce više neće moć spojiti kraj s krajem. Hvala lijepa poštovani kolega. Činjenica je da su cijene počele rasti već prošle godine, inflacija je krenula, onako nekakvim većim zamahom kod nas, pogotovo od 4. mj. prošle godine. Pričali smo već o ovim postocima, u Hrvatskoj rast domaćih cijena 8,8% na nivou EU 4,7, Francuska recimo svega 3%. E sad, vi ste ovaj, tu naveli u ovim zaključcima neke od mjera koje se traže, naravno, to sve ima smisla, međutim, udruge za zaštitu proizvođača imaju zadatak pratiti košaricu proizvoda za 45 roba i 10 usluga. Ja sam išla gledati sad na stranici Ministarstva gospodarstva i sad oni kažu da u suradnji s Državnim zavodom za statistiku prate

zahvaljujem kolegice Marić. Pa slažem se da bi apsolutno trebalo proširiti i sa ovom mjerom odnosno ova tzv. bijela lista, ona možda nije loše osmišljena, ali je loše provedena. Mislim da se trebalo koristiti državne medije i konstantno obavještavati i uspoređivati cijene u tih 10 trgovačkih lanaca pa da ljudi znaju jer vi morate znati da, koliko prosječni Hrvat ide, evo na te interne stranice gledati te bijele liste, pogotovo ovi stariji ljudi kod nas po Slavoniji, oni ne znaju ni šta je internet, a kamoli da znaju šta je jedna bijela lista. Ali kad bi pogledao prije dnevnika udarnoga, onda bi znao gdje bi mogao kupovati nešto i mislim da je se to moglo napraviti da je bilo malo dobre volje, da je bilo malo više razmišljanja na vrlo jednostavan način pa na taj način

s obzirom na mjere Vlade izvan određenog vremena i da bi objasnili sve ovo što ovdje piše dovoljan je državni tajnik koji je ovdje nazočan, ne treba nam ministar za ovo što ste napisali, ali ja vas pitam, gdje su vaši članovi koji su ovo potpisali? Znači gdje je Željko Sačić? Ne interesira ga. Marko Milanović Litre, nema ga. Zvonimir Troskot, ne interesira ga. Ivan Penava, niti ne dolazi ovdje. Daniel Spajić, vrlo rijetko ga ima ovdje. Davor Dretar, možda negdje je, ne znam di je. Ante Prkačin, Stipo Mlinarić, Miro Bulj, Ante Kujundžić, Nikola Bartulica, Zlatko Hasanbegović i Nino Raspudić, nema nijednoga. Imate troje ljudi koji su ovo potpisali i tražite od nas da raspravljamo interpelaciju o vremenu od prije 3 ili više mjeseci kada je možda je bilo nešto od toga aktualno, vi kažete da je i sada sve aktualno i da Vlada nije ništa radila. Demantirali smo vas u svemu, pa odgovorite gdje su ljudi koji su ovo potpisali i što oni to sad imaju pametnije raditi da tražite da dođe ministar, a da njih ne treba biti ovdje. .../Upadica: Hvala./... Prvo ovaj drugi dio pitanja, a to je nažalost, niste ništa poduzeli odnosno Vlada po tom pitanju jer niste objavili crne liste, niste ukinuli državne subvencije, govorili ste o tome, niste napravili, i dalje imate dvoznamenkastu inflaciju, odnosno građani to najviše osjete, znači i ministar je danas trebao bit tu jer je Hrvatska povijesno visokoj stopi inflacije u zadnjih godinu dana znači od Domovinskog rata. Ako to ne zaslužuje dolazak ministra, ja onda ne znam što zaslužuje. To je kao prvo. Ja ću govoriti u ime članova Hrvatskih suverenista. G. Željko Sačić je trenutno na zdravstvenom pregledu hitnom, znači tako da ima opravdanje. G. Marko Milanović Litre čeka danas prinovu, supruga mu je u bolnici, također ima opravdanje i daj Bože da mu se rodi živo i zdravo dijete i da ih bude još više, a što se tiče ovih ostalih potpisnika u njihovo ime ja ne

ne znam da li ste bili, ali mislim da jeste bili na prethodnoj točci dnevnog reda, znači na izlaganju guvernera narodne banke i mogli ste čuti, između ostalog i izlaganje bivšeg ministra SDP-ove vlade g. Lalovca koji ne samo da je priznao nego je pohvalio i nastojanja hrvatske Vlade Andreja Plenkovića u suzbijanju i ograničavanju inflacije. Vjerujem da ste to primijetili da ste zabilježili to sami sebi, pa onda ako ne vjerujete već sami sebi svojim očima, ne vidite kod zdravih očiju, pa vjerujte onda svojim koalicijskim partnerima bar kad vam i oni to kažu. Evo hvala. Zahvaljujem. Ne, kolege iz SDP-a nisu nikakvi koalicijski partneri Hrvatskih suverenista nit će to ikad biti, al teško da mogu vjerovati kolegama ih HDZ-a na sve izgovorene riječi u zadnjih nekoliko godina, posebice što se tiče ulaska Hrvatske u eurozonu. Nitko ni ne spori da se država pokušala boriti, ali nema rezultata. Evo vi mi dajte odgovor, možete kroz povredu poslovnika, zašto nisu uvedene crne liste o kojima je pričao ministar Filipović? Zašto nisu uvedeni i zašto nisu ukinuli subvencije za one poslovne subjekte za koje je Državni inspektorat utvrdio da su lovili u mutnom i neopravdano dizali cijene, evo odgovorite mi zašto to nisu napravi? A to su ne jednom nego 10 puta spominjali i nikad ništa nisu napravili i sad ispada da su ovi pokvareni ispali pametni, a ovi pošteni nadrapali jer svi jednako dobijaju državne subvencije i nikome ništa, a moramo znati da opet mi svi punimo taj proračun i ide iz naših novaca i te državne subvencije.

Ako državni tajnik bude htio govorit mislim da hoće da će jasno navest što smo mi to sve radili kad govorimo o Vladi RH. Ali vi se morate dogovoriti sami sa sobom što zastupate, da li je Vlada radila kako treba ili nije radila jeste sad rekli da je radila, maloprije ste rekli da nije radila.

objavite ovdje najniže cijene ili ovdje najvišlje cijene, bitno je da građani znaju stanje cijena i mogu sami birati. A ovo bi se nadovezao na izlaganje g. Grmoje stalno isto vašeg prijatelja vezano za to koliko koliko se zarađuje u Njemačkoj, a kolike su cijene koštanja. Pa probajte pitat samo ljude koji žive sad trenutno naši ljudi u Njemačkoj koliko uspiju ušparati od te svoje …/Upadica Radin: Hvala./… plaće koju kažete da je veća tamo …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… mjesečno u Njemačkoj. Pitajte ih koliko uspiju ušparati. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Čl. 238. kolege iz HDZ-a stvarno postoji nešto što se zove kupovna moć, naravno da ćemo uspoređivati cijene i plaće i kad to usporedimo u Hrvatskoj onda dođemo, znate šta meni kažu studenti kako se zove bankomat u Hrvatskoj, zid plača. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Naravno opomena bila je replika. Gospodin Totgergeli replika. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega. Svi koji su potpisali interpelaciju uglavnom se javno izjašnjavaju da su bili protiv uvođenja eura, vi sad tijekom rasprave kažete da ne možete vjerovat kolegama iz SDP-a, a pogotovo ne možete vjerovat kolegama iz SDP-a iz HDZ-a, al dal možete vjerovat neovisnim stručnjacima Agencije Fitch i recimo oni u svom komentaru gdje potvrđuju naš kreditni rejting BBB+ kažu da upravo ulazak u eurozonu i mjere Vlade koje su vezane uz paket koji je bio i uz energente i uz sve ostalo što je, stabilizira inflaciju odnosno smanjuje inflaciju iz mjeseca u mjesec. Kad bi vi i ovo što vi pričate koji bi kreditni rejting imali kad bi oni primijenili samo to što vi pričate, a ne ovo ostalo? Zahvaljujem. Što se tiče kreditnoj rejtinga, znači koji je glavni cilj Vlade RH imati bolji kreditni rejting? Da bi se mogla dalje zaduživati po povoljnijim kamatama. Gdje su ostali kriteriji i pozitivni efekti koje je stalno spominjao premijer Plenković, a to je da ćemo imati drastično veću i bolju turističku sezonu, da to samo ovisi o euru i da ljudi dolaze u Hrvatsku zato što im je lakše plaćati u euru, a sve se obavlja kartičnim plaćanjem, da ćemo imati drastično veći dolazak stranih investitora, a mi smo jedna od najgorih zemalja u EU koje su sve strane investicije zaobišle. Jedna Mađarska vam je u predpandemijsko vrijeme imala 4,3 milijarde eura stranih investicija, a jedna Hrvatska svega 1,3 milijarde eura. To su vam činjenice. **Radin, Furio (Nezavisni)** Povreda poslovnika izvolite g. Totgergeli. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a. Povrijeđen je poslovnik 238. ja sam kroz repliku kolegu pitao, a on mi ne želi odgovoriti na moje pitanje svojim odgovorom nego upravo to sve zaokruži u neku drugu priču i izbjegava odgovor. Dakle, kreditni rejting služi upravo za to da investitori lakše dolaze u zemlju nego kad je kreditni rejting manji i to su činjenice koje ne mošte opovrć. A s druge strane,

Erik Fabijanić replika. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Gospodine Pavliček, slušao sam vašu raspravu pogotovo u onom dijelu koji je vezan za posjećenost stranica oko kretanja cijena. Naime, vi tvrdite da je imala nekih 300 i nešto posjetitelja u prosjeku dnevno ili neki podatak …/Upadica Pavliček: Do tisuću./… ne znam koji, naime to sam i ja htio pogledati koja je posjećenost i htio sam pristupit stranicama, međutim stranicama ne mogu pristupiti jer na njima piše zbog trenutne velike posjećenosti na naš server moguće je privremeno otežano pristupanje sadržaju molimo vas pokušajte ponovo za nekoliko minuta. Ja to pokušavam od 15 sati, sada smo koliko sati? Sada je, dakle 2 i pol sata već pokušavam i ne uspijevam. I sada, da li se ovom porukom želi prikriti visoka posjećenost ili jednostavno imamo vrlo šuplji server? suverenisti)** Zahvaljujem kolega Fabijaniću. Ili su HDZ-ovci aktivirali svojih 200 000 članova da odmah idu na stranicu kako bi podigli tu posjećenost, ali podaci ne lažu a očigledno da i firma koja je radila na serveru nije baš odradila posao kako bog zapovijeda i danas imamo to što je i ne ide nam baš, ne drže ne drže jednostavno ovi njihovi argumenti vodu, a najgore je što to osjete hrvatski građani. Ali svaka vam čast na replici. **Radin, Gospodin Fabijanić teško je od malog kompjutera sve do davde vidjeti, ali međutim svi vam vjeruju na riječ, svi vam vjeruju na riječ. Gospodin Jakšić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavliček, ja ću vam zapravo ne replicirati nego čestitati, jer je očito da li vaša današnja rasprava ili rasprava kolege iz HDZ-a potaknula sve građane u ovoj zemlji da gledaju ovu saborsku raspravu i da nahrupe na stranicu gdje mogu pratiti cijene i sad se svi toliko dive koliko je to sve sjajno i ništa nije naraslo da je to jedno čudo. Spomenuti u raspravama kreditni rejting i drago mi je da su kolege iz vladajućih potaknule temu kreditnog rejtinga i činjenica je da je tu podosta toga otišlo na bolje. Ali bih onda volio da prokomentirate onaj dio koji ne vole komentirati, a kao što smo dobili porast u pozitivnom smjeru kreditnog rejtinga dobili smo opet opasku da se o strukturnim reformama i bilo kakvim promjenama u našem gospodarskom modelu ne može pričati jer ne postoje.

surovom realnosti a to je da hrvatski građani žive loše i da Vlada nije poduzela ama baš niti jedan pravi konkretan korak koji bi dao dobre rezultate. Rezultati su ti da je inflacija i dalje 10,7% odnosno 18% u 24 mjeseca, a ja bih volio da se naši građani koji više ne mogu uštediti u Njemačkoj masovno počnu vraćati u Hrvatsku, ali nema takvih. I dalje će oni naravno ostati u Njemačkoj, jer su upravo otišli u zadnjih sedam godina vladavine Andreja Plenkovića vašeg miljenog premijera. Njih je 350000 danas u Austriji i Njemačkoj. Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Ja sam još uvijek Grozdana Perić, pa evo ja sam digla povredu Poslovnika. Dakle, moram reagirati na ovo što kolega Pavliček, i ostali kolege kažu da se na ovu aplikaciju ne može ući i da samo prikazujemo ono što nam odgovara. Dakle, ja sam eto ušla odmah u aplikaciju kretanja cijena i mogu dobiti sve podatke. Prema tome ili nešto sa njihovim uređajima nije dobro ili nas možda prepoznaju po tome u kojoj smo stranci.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. 238. povreda Poslovnika. Kažete da samo HDZ-ovci prikazuju ono što njima odgovara. Ali odgovorite mi, imate svo vrijeme današnje rasprave. Možete se javljati 5, 10, 15 puta. Vjerujete li analitičarima Agencije Fitch? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. To je bila povreda Poslovnika, opomena.

krivi navod. Naime, stvar je u tome da samo u pojedinim platformama se očito može vidjeti ono što u Ministarstvu gospodarstva objavljuje najvjerojatnije kod članova HDZ-a. Jer kad se radi jedna kvalitetna aplikacija onda se ona radi za laptope i za razne operativne sustave kao što je na primjer zasebno za Android, zasebno za Iphone itd. i tako bliže. To znači da aplikacija ne funkcionira. Dobro. Krivi navod više ne postoji. Aplikacija ne funkcionira, ali povreda Poslovnika naravno funkcionira. Znači opomena. Gospođo Vučemilović, da ne jel' da? Ja isto mislim. Gospodin Josip Borić, izvolite. Hvala lijepa. Članak 238. Kolega Pavliček zaista nas omalovažavate. Vrlo ste nespremni došli danas na ovu raspravu. Istina je to, vidimo da od kolega koji su vam trebali dati podršku njih 90% uopće nema, a kad govorimo o mjerama Vlade sjetite se glasovanja o Zakonu o posebnom porezu na dobit kako ste glasali. Vi jeste glasali za, a svi ostali koji su vam ovo potpisali protiv i govorite Vladi da nije ništa učinila, a sjetite se i svojih rasprava u Saboru svi ste bili na strani trgovaca tada, na strani trgovaca … …/Upadica Radin: Hvala. Hvala. Hvala. Nećemo ponoviti svaki put, meni je to postalo dosadno odavno. Gospođa Vukovac, Hvala g. predsjedavajući. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala./… Šta vam je dosadno? Da napravimo 5 minuta pauze? Da napravimo 5 minuta pauze, hoćete? Vam je dosadno? Ne. Dobro. Onda idemo dalje. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega, evo danas smo slušali od ranog jutra svakakve teze. Od toga da su za porast cijena krivi proizvođači hrane pa trgovci pa da jednostavno upravljanje države odgovornost zašto je to tako, na važne odgovore od samog jutra nismo dobili od guvernera. Guverner je govorio da građani trebaju kupovati tamo gdje su cijene jeftinije, Vlada ne donosi nikakve mjere što se tiče kontrole cijena i jednostavno, zaključili smo da Vlada i HNB vode dvije odvojene monetarne politike. Kako vi to komentirate jer na kraju ispada da je građanin taj koji je kriv što ne zna gdje treba kupovati, gdje su te akcije, teret odgovornosti za trošenje kućnog budžeta očito onda svodi se sve na obitelji i građane, istovremeno imamo zaposlene ekonomske stručnjake koji nemaju odgovore, nemaju niti mjere što se tiče kontrole cijena .../Upadica: Hvala./... kako vi vidite kako možemo se izvući iz svega ovoga? **Radin, Furio bih se složio s vama da tu imao dvije različite monetarne politike i prvenstveno opet se moram ovdje vratiti na stav HNB-a da je 60% inflacije nastalo zbog ekstraprofita poslovnih subjekata i jako visoke trgovačke marže. To je službeni stav HNB-a, to nije izmislio Marijan Pavliček ili bilo tko drugi, a ovo meni sve djeluje već zadnjih nekoliko mjeseci kao neki raštimani orkestar dok ide, ide, a na kraju će ceh, kad bude fajrunt, platiti, a tko drugi nego hrvatski građani. Zahvaljujem kolegice. Hvala. Poštovani kolega Pavliček. Ja smatram da je Hrvatska trebala ući u eurozonu, ali mi je žao što Hrvatska nije imala vladu koja će učiniti sve da zaštiti svoje građane, da ne trpe negativne posljedice, ne ulaska u eurozonu, nego nepoštene prakse onih koji su, između ostalog, iskoristili i taj trenutak. Danas imati bijele liste, to je zakašnjela priča. Mi smo trebali poput Slovenije godinu dana s udrugama potrošača pratiti cijene, a ne danas 60 tisuća eura dati za platformu koja ne radi, platformu koja nije dostupna onima kojima je najpotrebnija, umirovljenicima zbog informatičke nepismenosti, jer nemaju pristup internetu, jer nemaju pametne telefone, upitne su i cijene koje se iskazuju ondje jer se one prate u ovih 7 lanaca koji dobrovoljno ne sudjeluju svaka 2 tjedna, ne prate se sniženja, cijene nizu ažurirane pa se pitam, tko ima koristi od ove stranice praćenje cijene osim onih koji zarađuju na upisivanju podataka, praćenju cijena … .../Upadica: Hvala, hvala, hvala./... dati gđi Jelkovac mogućnost da govori o povredi Poslovnika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Kolegice je povrijedila čl. 238 Poslovnika. Poštovana kolegice, hvala hvala Bogu da vi niste na vlasti pa da nas vi niste uveli u eurozonu jer to bi sigurno bilo katastrofalno za građane, isto kao što je bilo katastrofalno korištenje EU fondova kad ste bili na vlasti. Vi ste pokazali kako znate i što umijete, tako da, nemojte, molim vas, o tome.

Ja se ne slažem s vama, mislim da Hrvatska nije trebala u ovakvim okolnostima ući u eurozonu, mislim da je to bilo pod br. 1 i mislim da se trebalo pitati hrvatske građane, a što se tiče ove bijele liste, to je toliko šlampavo napravljeno i stihijski jer kada je ispucao prazne prijetnje, onda je ministar Filipović se dosjetio, eh, vidiš, mogao bi staviti bar išta drugo da opravdam, pod navodnicima, svoj obraz pred hrvatskim građanima i objaviti te famozne bijele liste pa čak ni to nije uspio kako treba jer 70% trgovačkih lanaca mu nije htjelo dati nikakve podatke pa ih je nekoliko tjedana molio da smo mi ipak partneri, itd., kad su se oglušili, onda je još platio, evo, nekoliko desetaka tisuća eura da bi angažirao stranu tvrtku koja će pratiti te cijene i na kraju imamo ovu aplikaciju koja niti funkcionira kako treba i ono što je najgore, to što ste rekli da onima koje je najpotrebnije, ona nije dostupna jer ljudi ne znaju i nit se koriste internetom. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. na vaše mjestu, a gđa Sabina Glasovac je, ne, da, Sabina, Sabina Glasovac, povreda Poslovnika. G. Grmoja, povreda Poslovnika prvo, potpredsjednica Glasovac. Ne morate stoječki slušati. kao prijetnje trgovačkim lancima premijera Plenkovića zapravo igrokaz za mase, da je on htio stati na stranu građana, to bi učinio cijele prošle 2021. g., a nemojmo zaboraviti da jedni od rijetkih koji profitiraju povećanjem cijena i nakon 1. siječnja pa sve do danas je upravo proračun RH gdje na temelju tih povećanih cijena ubiremo značajne prihode, tako da ta Plenkovićeva

Povreda Poslovnika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegica je povrijedila čl. 238 Poslovnika. Vrijeđa iznošenjem neistina, poštovana kolegice, premijer Plenković ne određuje cijene, ali je pozvao sve da se suzdrže od povećanja cijena kod donošenja zakona smo isto tako unijeli odredbu po kojoj je neopravdano povećanje cijena nije dopušteno, tako da je napravljeno sve što je bilo moguće, a vi sada govorite da nije učinjeno ništa. To što vi radite to su igre i to iz jeftinih politikantskih razloga. **Radin, Furio (Nezavisni)** bila je replika. Potpredsjednica Glasovac da. uvijek na strani velikih, bogatih, a za siromašne i najugroženije građane naše zemlje nije ga briga. To se pokazalo nažalost i u ovom slučaju, meni je zbog toga žao i sram me što imamo takvog premijera koji ne štiti građane svoje zemlje.

nije da on nekoga poziva da bude dobar pa da u ovoj zemlji teče med i mlijeko nego da ima alate i u poreznim zakonima i svim ostalim zakonima koji postoje u ovoj zemlji. A vidjeli smo i na slučaju INA što je moglo biti jako važno za naše gospodarstvo i bit da nekako si nije dao truda napraviti ono što je obećao hrvatskoj javnosti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Opomena, bila je replika. Gospođa Grba Bujević ako želi. Hvala potpredsjedniče Sabora. 238. kolegice Glasovac možda samo primjera radi, znači benzin kad ga točite u ovoj časa u Austriji je skuplji nego kad ga točite u RH, e vidite tako je premijer Plenković zaštitio ove građane jer bi inače šest kuna plaćali više benzin. Ako vam to nije nešto jasno provjerite sami pa ćete vidjeti kolko gde šta košta.

… poštovana kolegica potpredsjednica Glasovac povrijedila je čl. 238. dakle kolegice već je rekla kolegica Buja dakle četri paketa mjera pomoći u dvije godine je sve pomoglo od strane ove Vlade. Ali kad ste već spomenuli predsjednika i Vlade i predsjednika stranke, gdje je vaš predsjednik, zna se nešto? Gdje je nestao? Šta je sa 50.000 kuna koje je uzeo nezakonito iz državnog proračuna? Toliko koliko on pomaže građanima RH. Opomena iz razloga više puta previše puta rečena. I sada g. Jakšić povreda poslovnika. Ako se predsjednik Vlade i HDZ-a najugodnije osjeća u Bruxellesu onda valjda predsjednik SDP-a smije dva, tri put godišnje otić u Bruxelles. Što se tiče INA-e povijesno gledano u Hrvatskoj su uvijek cijene goriva bile manje nego u Austriji, dakle nismo sad baš izmislili toplu vodu jer eto imamo jeftinije gorivo nego Austrija ili Njemačka, a zamislite koliko bi nam bolje bilo da je realizirano božićno obećanje iz 2016. da će INA postati hrvatska, da će promijeniti koruptivni upravljači model i da dobit i dividenda se neće izvlačiti u Mađarsku kao što se radi danas. **Radin, Furio Hvala g. predsjedavajući. Pa evo kolege iz SDP-a se ne slažu sa ovim mjerama premijera, oni su za puno drastičnije mjere, oni su se odma prisjetili mjera iz davne prošlosti kad su oni to vladali,

jednostavno ako kažem, ne smijem se ponavljat ovaj put sam rekao identična opomena. Gospodin Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Povrijeđen je naravno čl. 238. i to nekoliko uzastopno puta što mislim da je probudilo malo dinamiku rada HS-a. Nadovezujući se na ovo što je rekao uvaženi zastupnik Habijan, da, gdje su pare što bi rekao g. Zekanović, a s druge strane imate vi i odličnog tajnika u SDP-u koji odlično potpisuje sve dokumente pa vjerojatno vam je on potpisao dio toga što iznosite ovdje

Klub zastupnika Mosta i time dobro, rasprava je već otvorena prije, otvaram raspravu po klubovima. Nikola (MOST)** Hvala. A što će reći predstavnik ministarstva, što bi nam to mogao poručiti? Možda kao Andrej Plenković kada je poručio trgovcima da vrate cijene na 31.12.2022., ja sam se tada našalio da je mogao reći s obzirom da je bilo aktualno još svjetsko prvenstveno da je mogao reći da se ona utakmica protiv Argentine vrati u minutu prije nego što smo primili gol, dakle to tako to zvuči. Gurali su euro da bi se hvalili time kao svojim postignućem u najgorem mogućem trenutku za hrvatske građane, kad smo imali rast cijena i inflaciju isto zato što ste vi odgovorni jer ste zagovarali sulude mjere zbog čega se morao tiskati novac kako bi se pomagalo poduzetnicima jer im je onemogućen rad. A vidimo sada isto tako imamo koronu ovdje sjedimo, djelujemo družimo se bez ikakvih problema, tada ste branile te mjere, te mjere su dovele do tiskanja novca, tiskanje novca je dovelo do inflacije i onda ste u tom najgorem mogućem trenutku za hrvatske građane gurali euro. Mi ne možemo sada ove priče koje SDP priča da je godinu dana trebalo nadzirati, mi ne možemo znati zbog zbog čega rastu cijene. Cijene dakle mogu rasti zbog inflacije koja se događa svugdje, mogu rasti zbog toga što netko ide iskoristiti situaciju, mogu rasti kao što je rekao kolega Pavliček zbog ovog troška konverzije tako da ovo je bio krivi trenutak kojim ste naštetili hrvatskim građanima, njihovim budžetima dakle hrvatskim obiteljima i onda guverner HNB-a ima obraza ovdje doći i reći cijene u Hrvatskoj u usporedbi s europskim zemljama nisu previsoke, istovremeno lažući jer znamo svi da su drugdje cijene puno niže i ne govoreći o tome kolike su hrvatske plaće i kolike su hrvatske mirovine. Ovo je uvreda svim našim radnicima, svim našim umirovljenicima i da nitko od vas, vas koji ga podržavate dakle kolegice Perić da niko nije ustao i rekao pa čovječe kako te nije sram što što pričaš, zato što vi to podržavate, to su vaši stavovi koje on ovdje samo ponavlja, stavovi premijera. Ja pozivam ovdje ko podiže ove sad prekršajne prijave na temelju ovog novog zakona kojeg ste izglasali po hitnoj proceduri. prekršajnu prijavu protiv guvernera Vujčića 4.000 eura njemu to nije problem platiti. Protiv premijera Plenkovića jer govori da su plaće i mirovine rasle više od inflacije. Idemo sada donijeli ste zakon, vas se treba opalit po džepu zbog širenja lažnih vijesti. Širite dakle konstantno ovdje u sabornici lažne vijesti, budući da ste glasali za takav zakon svi ste se skupili prvo u srijedu da izglasate hitnu proceduru, onda ste u petak izglasali taj zakon. Idemo, idemo malo vama po džepu, idemo malo. Dakle, hrvatske građane ste uvalili u silne probleme jer ste gurali euro u najgorem mogućem trenutku i još ste donijeli sada ovaj zakon o prekršajima gdje uvodite kazne od 4.000 eura, idemo sada vi ćete to platit. Da vidimo ko podiže te prekršajne prijave, ko to određuje? Imate neku komisiju za lažne vijesti, imate li neko ministarstvo istine? Ko određuje što je laž, a što je istina? Ne ja nisam taj, vi ste rekli da treba kažnjavati zbog lažnih vijesti, ja sam za slobodu govora, ja nisam taj. Vi ste ti koji ste rekli da treba kažnjavat one koji šire lažne vijesti. Guverner Vujčić je širio lažne vijesti ovdje s ove govornice, nitko nije rekao pa čovječe šta ti pričaš, pa ljudi spajaju kraj s krajem. Umirovljenici u Hrvatskoj ne mogu preživjeti, ljudi ne mogu riješiti stambeno pitanje, evo napada se sada ministra Banožića. Ajmo bih realni, može li ministar, može li ministar, a znamo kolike plaće ministar ima veće nego obični građani, može li ministar riješiti stambeno pitanje npr. u gradu Zagrebu s plaćom koju ima bez nekakve subvencije? U tu situaciju ste vi doveli dakle hrvatske građane i hrvatsko društvo i pričate o nekakvim postignućima. Ma kakvim postignućima vi pričate? I onda uz to korupcija koje ima svugdje. Ja sam jučer bio ljudi bio ljudi pazite ovo molim vas kolege poslušajte ovo, odnosno pet obitelji 10 osoba vojno djelatne osobe koje su bile u kompleksu Baško Polje, Baška Voda 40 godina ljudi tamo žive, kasnije su bili u hrvatskoj vojsci i njih se sada tajkun Vujnovac je kupio Baško Polje dakle to je ogroman kompleks tri tisuće dakle 30.000 kvadrata, znate koliko je to uz more najvrijednije zemljište? Dvije milijarde vrijedi ma i više. On je to kupio za 20 milijuna eura. Mirovinski fondovi su riješili vjerovnike očistili sve za 20 milijuna kuna i prodali to onda Vujnovcu i ekipi, to nema vrjednijeg zemljišta na Jadranu, nema vrjednijeg zemljišta. Načelnik vaš Joško Roščić iz HDZ-a donosi odluku da se dio zemljišta prenamijeni u građevinsko koje nije bio građevinsko kad ga je Vujnovac i ekipa kad su ga dobili. Kada je država to tražila od Joška Roščića on je rekao ne može, za državu može, ali za Pavu Vujnovca može. Mirovinski fondovi dakle donose odluku da se to predaje toj ekipi. Istovremeno prije toga mirovinski fondovi donose odluku da se hotel u Postirama koja je napravila ta ekipa kupi po dvostruko većoj cijeni, hotel koji nikad nije radio, za kojeg nitko ne zna kakve će prinose imati i praktički Pavo Vujnovac i njegov kartel za nula kuna od zarade samo od hotela u Postirama preuzimaju Baško Polje. Ovih 10 ljudi se baca na ulicu, podnose prigovor Sudu u Imotskom pravo prigovor pravo na dom, sud uopće ne reagira. Sud u Makarskoj donosi odluku deložacija ljudi hrvatski branitelji, bacate ih na ulicu zbog tajkuna kojem ste predali Baško Polje. Priča guverner o telekomunikacijama kolika je cijena. Zbog koga su cijene tolike? Gdje vam je Tena Mišetić? Gdje vam je dinastija Mišetić koja drma hrvatskim telekomunikacijama? Tko je predao hrvatske telekome strancima? Ko je predao hrvatske banke strancima? To ste vi napravili, to ste. Meni se plaće, ja sam jučer bio u Baškom Polju snimao sam to, ja nisam mogao vjerovat što ste vi predali. Vi rasprodajete hrvatsko srebro sve ono što vrijedi u ovoj Hrvatskoj. Evo sad vam se prodaje Fortenova, ko će odlučivat o prodaji Fortenove? Pavo Vujnovac, Rusi neće odlučivat, on ima 30% to praktički znači da će on od ovih 50% koji odlučuju imat 60%, on praktički sebi sad može za nekakvu smiješnu cijenu prodat cijelu Fortenovu ili je prodat nekom drugome. to ste vi omogućili. I pričate o tome kako hrvatski građani kako cijene nisu visoke, hrvatski građani žive dobro. Pa kako vas sram nije kolegice Perić, kako vas sram nije? Neću šutit nego ću vam govorit ono što vas ide, ono što vas ide ću vam govori, ono što vas ide i neću stati do kraja ovog manda, a i nakon mandata kada preuzmemo vlast vjerujte mi svi oni koji su sudjelovali u ovim prljavim rabotama će odgovarat, odgovarat će pred zakonom za ovo što ste napravili gdje pogodujete tajkunima, dakle pogodujete toj tajkunskoj Hrvatskoj nauštrb malih ljudi i pričate o tome kako je malom čovjeku u Hrvatskoj dobro, kako dobro živi i kako cijene nisu visoke. Ja to slušat ne mogu i neću vam šutjet na to.

Ako netko dobro živi u Hrvatskoj, onda su to pripadnici Kluba Mosta koji jedu oborenu ribu, jedu bifteke, 250 tisuća kuna neopravdanih troškova koje nisu reviziji opravdali i naravno da su dobili mišljenje revizije da to moraju učiniti, toliko o tome kako se u Hrvatskoj živi. Da, ja sam siguran da postoje ljudi koji žive odlično i ljudi koji žive loše, ali hrvatska Vlada

krupnom kapitalu, trgovcima, onima koji koriste se onom cijelom situacijom za uvećanje profita, vi ste tad bili, čini mi se, protiv uvođenja onog poreza na ekstraprofit. Galamili ste tu slično kao što ste danas galamili, sad samo sasvim neku drugu priču. To vama nije strano. Dođete tu, napravite šou na govornici, a zapravo kad se malo usporedi, totalno ste nekonzistentni. Tad ste bili protiv uvođenja ekstraporeza na ekstraprofit. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Bila je replika, ide, ide opomena. Gđa Perić, gđo Perić, treća je, znate? **Perić, 238, dakle ako dobro je rekao kolega Ivanović, ako itko dobro živi onda su to ovi u Mostu koji jako dobro žive, jedu jako dobro, primaju plaće, ništa ne rade, samo nabacuju blatom upravo sve ovdje nas koji radimo i koji se zalažemo za to da građani ove države žive dostojanstven život. **Radin, Furio (Nezavisni)** Bila je replika, ide opomena. To je treća sa, ide sa oduzimanjem riječi oko ove točke. G. Grmoja, isto treća. Povrijeđen je čl. 238, uvijek ću biti protiv tih poreza koji će se ponovno prevaliti preko leđa hrvatskih građana, a poštovana kolegice, meni je drago vidjeti da je predsjednik Kluba HDZ-a postao Hrvoje Zekanović sa svojim suludim tezama koje vi sada ponavljate, dakle to mi je drago i vrlo ću vas rado voditi u te restorane za koje me Zekanović optužuje da ih obilazim pa da vidimo što mi to jedemo i gdje jedemo dakle, ali drago mi je evo da više Borić nije udarna igla HDZ-a nego .../Upadica: Hvala./... Isto treća sa oduzimanjem riječi oko ove točke. Idemo dalje. Blago.

Evo g. Grmoja vrijeđa i omalovažava nas saborske zastupnike. On je zapravo izuzetno talentiran za govorenje neistina. Bio je u dvije hrvatske vlade, obe uništio, a sad ovdje je pop nad svim popovima. to je bila replika i ide opomena. I sada g. državni tajnik Hrvoje Bujanović u ime Vlade. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici. Ono što bih krenuo, bilo je tu puno, puno tema, ali bih prvo krenuo sa sadržajnim i najvažnijim, znači u, 2016. do danas imamo realni rast BDP-a 25%, to je najveći rast zapamćen. Ono što prepoznaju, a radimo također i prilasku i u prilazu EOCD-u, svi apsolutno prepoznaju vrijednost koja se radi na makroekonomskom i to je prvo što je najvažnije reći. U periodu od 6 do 7 godina, imamo znači rast 25% BDP-a realno. Također, što je bitno reći, povećali smo BDP po stanovniku sa 62 na 72%, znači 10 postotnih poena u ovom periodu. Također sve unutar javnih prudentnog pravog upravljanja javnih financija, imamo situaciju da smo ispod 3% po .../Govornik se ne razumije./... kriterijima i to je sve ono što je Fitch, primjerice, poštovani kolega zamijetio i potvrdio. 4 puta smo podigli ljestvicu našeg kreditnih rejtinga. To su potvrdili Fitch, to je potvrdio Standard & Poor, također i Moody's. To su kreditne rejting agencije. Također, OECD-om u razgovorima prepoznaju upravo našu snagu makroekonomsku i podizanje standarda i otpornosti Hrvatske, osobito našeg gospodarstva. To je recimo ono što je bitno prvo reći što je napravljeno. 4., sad ću samo skočiti ovim akcijskim planom, kumulativno, kumulativno pomoći gospodarstvu i naši stanovništvu. Iznosi 6,8 milijardi eura, to je preko 10% BDP-a, a pri tome, vratit ću se, uz smanjenje javnog duga, uz održavanje stabilnosti, uz povećanje i potvrdu investicijskog rejtinga. Gospodo, poštovani zastupnici, to su činjenice. To su podaci koje, ne mi samo ovdje iznosimo i ovo nije obrada interpretacije statistike, ovo su potvrde kreditni rejting agencija, također, AMF-a, također EOCD-a, također, EK-a i svih kolega koji radimo. To sve zajedno se naravno, mora raditi u suglasju, kako fiskalne, tako i monetarne politike. Znači samo malo o makroekonomskim podacima. Vratit ću se što je učinjeno 2022., ali mislim da to manje zanima određene kolege jer se više raspravlja o ovim temama i raspravlja se i ovdje se miješa inflacija, koja je u ovom slučaju je globalna. Gospodo, svjedoci smo što se dešava u zadnjih 3 godine.

je utjecao kako na porast prehrambene, prerađivačke i svih redom jer najvažniji input u proizvodnji je energent. I da se vratimo, znači ponovo kolega uvaženi zastupnik je i spominjao znači stope inflacije. Da nismo ušli u EMU znači i da nismo napravili konverziju da li bi željeli bit kao Mađarska sa 26% inflacijom? Da li ona Poljska koja je spomenuta koja ima 15% inflaciju je taj naš primjer. EUROSTAT podaci vrlo jednostavno. Da se vratimo na, da se vratimo znači samo korak u nazad. Pa upravo to sve što je provedeno, što smo član danas 15 kako Schengena, kako eura i NATO-a pa je upravo ta značajka i osnaživanja hrvatskog gospodarstva i u konačnici naših građana. I upravo to strateške definira i vodi nas prema još daljnjim unapređenjima. Još imam minutu, pa možda da se vratimo samo na bilo je pitanje za bijele liste ono što smo rekli. Od vas smo čuli kaznit, kaznit, crne liste, crne liste, crne liste. Ono što smo mi napravili je ja mislim konstruktivnije. Crne liste su da se razumijemo predviđene i u onom etičkom kodeksu koji smo bili napisali, pa to i postoji. Šest potpisanih udruga civilnih društava također prihvaćaju žalbe. One također postoje. Imamo Državni inspektorat i Carinsku koja sve prijavljuje, imamo te brojeve. Ali ja bih se sad vratio na mehanizme za praćenje cijene. Ako zanima zaista nekoga 100 000 jedinstvenih posjetitelja je koristilo kretanje cijena. Milijun posjeta. Nemojmo podcjenjivati 100 000 hrvatskih građana koji koriste ovaj besplatni mehanizam koji omogućuje donošenje informirane odluke gdje će ići u koji prodajni lanac. Pa zar to nije bitno? Spomenulo se brojke od 60000, ispravit ću vas 24000 to je jednostavno nabava. O.k. O.k. što se tiče, ja iznosim samo činjenice, ne ulazim u … /Govornik se ne razumije./… To napraviti, a to je pokrenuto bilo podsjetit ću sa zaključkom Vlade u par mjeseci unutar tog sustava. Znači jednostavno imam to viđenje, ali da se vratim. Sto tisuća danas hrvatskih građana milijun

Poštovani državni tajniče što je 10000 na 3,8 milijuna stanovnika, gotovo ništa. Što se tiče tih 6 godina gdje govorite o rastu BDP-a. Ja ću vam isto reći jedan službeni podatak Državnog zavoda za statistiku. Tih 6 godina Hrvatsku je napustilo 250000 ljudi zato što im je super i bajno u ovoj Hrvatskoj državi i jako lijepo žive, ali ja vas molim, evo samo jedan konkretan odgovor koji nisam dobio od kolega iz vladajuće većine. Zašto niste objavili crne liste i zašto niste ukinuli ukinuli državne subvencije za one poslovne subjekte za koje je Državni inspektorat dokazao da su neopravdano dizali cijene, a s time ste prijetili mjesecima. Zbog čega to niste napravili? **Radin, Furio Znači crne liste kao takve postoje, predviđene su bile i Etičkim kodeksom i one dan danas postoje. Što se tiče samih informacija zašto nisu ukinute subvencije to ja osobno nikad nismo prijetili, spominjalo se kao mogućnost i ona je uvijek bila kao mogućnost. No ono što je bilo zaključeno je, također da želimo i dalje i kontinuirano raditi sa našim …/Govornik se ne razumije./… Onaj koji je radio prekršaje u konačnici je i kažnjen preko Državnog inspektorata. Tu imam ove podatke ako želite možemo iznositi koliko ih je napravljeno prekršaja. Ukidati određene subvencije također postoji određena pravna podloga, a ovo je najviši Dom zakonodavstva koji se mora poštovati. Ukidanje također traži mogućnost protu tužbi i ustavne nejednakosti. Znači to nije samo tako i to se ne radi samo tako. Ako ćemo ex lege i ako ćemo raditi upravo gdje jesmo u ovom najvišem Domu trebamo poštovani zakonske propise i pravne podloge za tako nešto učiniti. Ono što je bilo bitnije, da u dobroj vjeri i omogućujemo sa svim mojim aktivnostima ublažavanja rasta cijena energenata,

mora zadovoljiti određene realne kriterije. To znači da bi zemlje koje su članice iste te grupacije trebale biti barem približno jednako i razvijene. Znači, ako gledamo Hrvatsku imamo BDP u visini od 13000 eura, u euro zoni je on 30 000 eura. Znači, mi smo skoro tri puta manje razvijeni od ostalih zemalja članica. Drugo, ako ste manje razvijeni onda bi trebali imati puno veću stopu rasta od prosjeka eurozone kako bi se, dakle drugima približili. U proteklih 10 dogina mi smo imali dva puta manju stopu rasta gospodarstva od ostatka eurozone, a treća stvar i najvažnija stvar zemlje veličine poput Hrvatske trebale bi imati izvoz na razini 60% bruto domaćeg proizvoda. Mi ga imamo, odnosno tek sad smo se počeli približavati 30%. …/Upadica Radin: završite rečenicu. Završite./… … je uopće mjesto sa tim razvijenim zemljama članicama. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, ono što mogu reći ono što je u našim razgovorima koje smo imali sa multilateralnim agencijama dapače, svi potvrđuju. Ono što jest nama je BDP po stanovniku 17000. Ispravak, ne 13000. Nama je BDP porasao znači sa 13000 na 17000. Nama se smanjio GEP tog standarda u odnosu na EU sa 52, danas smo na 72. To je 10 postotnih poena. Znači ubrzano Nama je BDP 2021. porastao 13,1 što je bio rekordni. Naravno tu je i oporavak od covida. Ali sljedeće godine naš rast 6,3% je treći po redu najniži među članicama EU. Nama je upravo sada procjena rasta BDP-a porasao praktički od rizika recesije na projiciramo sada 2% BDP-a što je opet duplo više od svih članica, znači upravo suprotno. **Peović, Katarina (RF)** Dobro, hajmo malo sa pravim brojkama. Znači ne uspoređujete se sa drugim zemljama koje su usporedive. Kad govorite rast BDP-a pa 2020. mi smo imali jedan od najnižih rasta BDP-a po glavi stanovnika, niži rast od nas su imale su Bugarska i Rumunjska i Grčka pardon. Znači onda kažete imamo veliki rast pa kad je 2020. bio ogroman pad. Hrvatski BDP per capita je od 2011. do '20. godine narastao samo 1.182 eura. Mađarski vam je narastao znači 3.576 eura, rumunjski 4.529 eura, slovenski 4.741, slovački 3.770. Sve su zemlje usporedile imale duplo veći rast BDP-a od nas, znači mi u usporedbi s drugim zemljama apsolutno zaostajemo. Znači kad govorite o BDP-u nemojte manipulirati uzmite podatke koliko su rasle usporedive zemlje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Bujanović, Hrvoje** Poštovana zastupnice upravo sam jednom rečenicom rekao. Nama je porastao standard u odnosu na sve sa 62 na 72. Ma molim vas, neću reći da nema dijaloga u ovom saboru jer je ovdje gospođa Orešković, ali takvog dijaloga, takve vrste dijaloga nema. da se uzimaju, da se uzimaju, vi imate pravo postaviti dat repliku, a gospodin državni tajnik ima pravo odgovoriti. To, to je dijalog,

ja ću vam postaviti jedno jako jednostavno pitanje. Vi ste novi, u principu ste došli na kraju kada je već sve bilo gotovo. Sada nešto pokušate nekad malo više nekad malo manje uspješno. Znači potrošeno je 23,5 milijuna kuna na posve nepotrebnu kampanju „euro naš novac“. Svi smo znali da idemo, 1.1. dolazi euro, ali tu se potrošilo 23,5 milijuna kuna. Udrugama za zaštitu potrošača koje su trebale mjerit cijene itd. se dalo 700 tisuća kuna. E sad moje pitanje za vas stvarno vrlo jednostavno i glasi ovako. Da ste vi sada taj koji odlučuje kako će se taj novac potrošiti bi li to okrenuli pa udrugama dali 23,5 milijuna, a neku kampanjicu malu napravili za 700 tisuća kuna. Hrvoje** Hvala lijepo. Pa kao što ste rekli ja sam došao u 10. mjesecu pa ne znam ove podatke. Što se tiče ovih 23 miliona raspodjela alokacija išla je i preko centralne banke u smislu financiranja cijele kampanje. Da se vratimo na ono što mi radimo kao Ministarstvo gospodarstva vezano za udruge civilnog društva. Mi upravo i osnažujemo već dvije godine, a ovo je bio jedan projekt „tajni kupac“ kod konverzije gdje je 700 tisuća kuna kao što ste rekli 6 udruga bilo alocirano i također svake godine se još 300 tisuća eura, pardon 300 tisuća kuna točniji budem 70 tisuća eura se isplaćuje njima za strukturu. Da li je to dovoljno također se može raspravljati, međutim radi se s njima i investira se. Oni također prate 55 proizvoda i usluga i zahvaćaju i prihvaćaju žalbe od određenih potrošača. Međutim da li su postignuti još puni njihov zamah, mislim da ima tu još prostora za unaprjeđenje i njihovog rada. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Totgergeli. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, nama ovdje kolege iz oporbe često puta govore da mi sve gledamo ružičasto. Ja njima kažem da oni sve gledaju crno, ali vi ste dobro krenuli počeli ste govorit šta govore o nama drugi. Evo ja ću još sad podsjetiti na ono što još kaže agencija Fitch. Kaže hrvatska ima dugu povijest stabilnih i mirnih političkih tranzicija, dobro uspostavljenih prava na sudjelovanje u političkom procesu, jakih institucija, učinkovite vladavine prava i niske razine korupcije. Evo, to pišu drugi o nama. Ja znam da kolegama iz oporbe to ne odgovara i pokušavaju sve gledati kroz crne naočale, ali evo vi ste sad ovdje probajte još jednom ponovit jer oni ponavljaju 500 puta neistinu da bi ona postala istina, pa vi recite što drugi govore o nama. I naravno podaci koji su napisani u interpelaciji praktički vrijeme je već demantiralo sve ono što je napisano u siječnju u ovoj interpelaciji. **Radin, Furio (Nezavisni)**

22 iz EU, ali imamo 16 …/Govornik se ne razumije./… SAD-a, Australije, Kanade i Južna Amerika. Znači oni s nama ne bi razgovarali da ovo ne stoji. Oni s nama ne bi ušli u de facto pregovore. Neki dan je bio glavni tajnik gospodin Cormann u intenzivnom smo pregovorima, prihvatu imamo 25 daljnjih pravnih instrumenata, daljnjeg produbljivanja reforme. Oni nas ne bi prihvatili da dođemo, samo već mogućnost da mi razgovaramo o tome je tako velik i značajan napredak koji je ostvaren. Znači ne samo

da li se išta događa u eventualnoj kupoprodaji ili vraćanju INE u hrvatske ruke i da li se išta događa za početak u izmjenama korporativnog upravljanja? Znamo da se tu jako tresla brda, svašta nešto se pričalo, puno toga je najavljeno i obećano, ali nekako nemamo više informaciju da se išta promijenilo. I da li imate informacija što se sprema dogoditi ili se već danas događa s Fortenovom temeljem današnjih medijskih natpisa jer to je jako važna stvar, imali smo čak i sjednice nekih odbora kad su se pojavili oni šeici ili šta već da su kupili pa nisu kupili. I da li je u tome svemu čudna koincidencija ili se jednostavno tako dogodilo ili to govori nešto drugo da je Vlada imala istog prodajnog kao što je sad uprava Fortenove angažirala za svoju prodaju kod INE sada za prodaju Fortenove. da je određen jedan druge četiri, ali ovo zadnje nisam, ispričavam se, nisam pročitao ovo za Fortenovu to točno ni ne znam o čemu se radi, isti prodajni savjetnik nije mi poznata tema. Pardon još ste rekli u korporativ upravljanja ste spomenuli, da upravo je tema bila, moram se opet vratit na OECD, jedno od jako bitnih poglavlja je korporativno upravljanje, osobito državnih kompanija i privatnih kompanija. Znači to je jedna tema koja će se dalje i dubinski radit na njoj i u pristupu OECD-a će se morati također, i uklopiti. **Radin, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa svi znamo da je inflacija goruće pitanje ekonomije svake države, a isto tako znamo da je i hrvatska Vlada donijela niz mjera da se stvarno ublaži ta inflacija unatoč svim nedaćama koje su nas zadesile, od koronavirusa, od potresa koji se zadesile i sad na kraju ovog nesretnog rata u Ukrajini i nevjerojatno da se, da gledajući ovu Interpelaciju, da se vratim i vidim ove zaključke koje su nam tu predložili, a oni bi tu nama predložili zaključke, a jednostavno su napisali da na ovoj Interpelaciji će sudjelovati svi potpisani. Bilo ih je samo 16, ima ih samo, evo ga, tu jedan. Pa kako da onda ozbiljno shvatimo nekoga tko traži nešto, a mislim da je se puno toga napravilo i da Vlada čini sve da se i stanovnicima i gospodarstvenicima pogotovo ovoga, pomogne u svim ovim teškim trenucima. Hvala. Hrvoje** Poštovana zastupnice. Da, mislim, spomenuo sam da 6,8 milijardi eura, 4 akcijska, to je 10% BDP-a, to je jednostavno vrlo rijetko zemlje koje mogu to osigurati, a na način da zadrže upravljanje javnim financijama na ovaj način da još i zadrže i unaprijede efekte kreditnog rejtinga, da razgovaraju s OECD-om zašto nisu poštovani zastupnici ovdje to nažalost je na njima, a na nama je da dalje radimo i da sve više unaprjeđujemo za boljitak hrvatskih građana. **Radin, Furio Hvala. Poštovani državni tajniče, kad sam govorila od 60 tisuća eura, onda sam pritom mislila na ono što su već objavili neki mediji. S jedne strane, to je cijena angažmana za izradu stranice pratimo cijene, drugo, angažiranje vanjskih suradnika odnosno popisivača tih istih cijena koje su se dugo tajili, ministar gospodarstva nije želio reći koja je tvrtka to radila, sad vidimo zašto jer DORH isto tako istražuje i taj natječaj, bacilo se neko posebno svjetlo. Međutim, ono što mene zanima je čemu toliki prezir prema crnim listama, odnosno prevenciji, praćenju cijena unaprijed da bi se spriječile nepoželjne posljedice? To su radili Slovenci, ne samo prilikom uvođenja eura 2 godine prije nego i sad u inflaciji su pratili cijene i radili čak usporedbe s cijenama u Hrvatskoj i s cijenama u Italiji. Danas bijelim listama mi zapravo liječimo umjesto da smo spriječili, a to će u konačnosti, u konačnici je skuplje za sve naše građane jer je Vlada tu zakazala. O tome se Oprostite na upadici. Ono što se dogodilo u Italiji, bolje da se zaboravi tada, kad je, ne, ne, rekli ste i u Italiji, prije. poštovana Vesna Vučemilović. Da, da .../nerazumljivo/... poštovana zastupnice, naravno, prvo je bio, upoznani su bili trgovci i to je ta aplikacija koja je izrađena, ona je zapravo, govorim o aplikaciji, ona je zarađena za 24 tisuće eura. Popisivanje je druga stvar jer ako netko ne želi dati cijene i to pozivajući da primjerice, poslovnom tajnom, to je javni podatak, znači maloprodajna cijena, tada imate popisivače, ali to nije jedno te ista stvar, to su potpuno odvojene stvari. Ono što je bitno, bitno je da sad 10 trgovaca koji čine 83% tržišta maloprodaje, danas svaki naš građanin može vidjeti i usporediti cijene. 100 tisuća njih to koristi. Milijun posjeta. Samo treba, naravno informatička pismenost, onaj koji ne koriste također, i dragi naši umirovljenici, postoje i dalje katalozi, mislim to postoji, ali na ovaj način im je omogućeno besplatni uvid u te informacije. Da se vratim na crne liste. Mi ne zaziremo, oni postoje u etičkom kodeksu kodeksu kao predviđene, samo na kraju da kažem, u Sloveniji su udruge civilnog društva napravile ove web stranice, ali to i postoji, samo evo na kratko. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate više replika, g. državni tajniče. G. tajniče, možete, možete, da. Hvala. I sada u ime predlagatelja mi piše, a valjda i predlagateljica, gđa Vesna Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Malo mi vas je žao, branite neobranjivo. Znači, mi sada razgovaramo o onome što je trebalo raditi prošle godine. Tvrdite kako evo, sad je to već više ništa nije tako, pa ja nisam primijetila da je nešto pojeftinilo, pa kruh je i dalje skup i mlijeko, mliječni proizvodi, ja, jeste vi primijetili neko spuštanje cijena? Ja nisam. Ma da, pa jako, ima jeftinog brašna ukrajinskog, ne znamo, ministrica ne želi reći tko to uvozi to ukrajinsko brašno jeftino, ali činjenica je da kruh nije pojeftinio. Nikad jeftinije brašno i nikad skuplji kruh. Eto, bio naslov u novinama neki dan. činjenica je da nismo napravili ono što smo trebali, a to je zaštititi građane od neopravdanog podizanja cijena. Uostalom, znate tko je to potvrdio? Pa vaš predsjednik Vlade Andrej Plenković. On je rekao mi smo očekivali da će se trgovci, proizvođači ponašati odgovorno, društveno odgovorno, a nisu. Pa onda ministar Filipović, i on je izjavio, mi smo očekivali a će se ponašati društveno odgovorno. Jesu se ponašali? Pa nisu. Pa evo, to nam je rekao guverner Vujčić, danas smo evo, cijeli dan govorimo o inflaciji, o svemu tome, pa on sam je također, rekao, eto, eto, 2/3 inflacije, šta čini, pohlepa, kažu neki ekonomski analitičari, ratno profiterstvo, vidjeli smo podatke koliko više poreza na dobit je država uprihodila. Znači brojke ne lažu, brojke jako lijepo kažu što se događa, zašto? Pa nismo napravili ono što smo trebali. I sad smo mi krenuli, pa Slovenci su 2006. znači imali crne liste, redovno ih ažurirali i to sve do 2009.g., sad su ih ponovo aktivirali i unatoč tome su oni evo imali najveću inflaciju u Eurozoni i 2007. i 2008.. Finance su napravile 2015. jednu analizu koju su pokazale da su cijene otišle 40%, 20% itd., znači uvođenje eura ima taj efekt, on nije jednokratan, sad vi mislite malo se pro…, pa sad, šta smo zaboravili kakav šok i kakav kaos je bio u siječnju, što smo to već zaboravili? Pa jel nije, u Poljskoj su rekli, pa joj pogledajte koji je cirkus u Hrvatskoj, nema šanse da mi uvodimo euro, pa to je bilo prije dva mjeseca, pa nije to bilo prije 5.g.. Jesu li su se cijene spustile? Nisu. Sad ste vi to malo zategli, bijele liste, malo prijetnje, malo no no, pa su se malo smirili. Jesu najavljivali 1.3., 1.4. mi ćemo ponovo, a vi ste malo njima, pa se to malo smirilo, a šta mislite da smo cijelu prošlu godinu vodili o tome računa, pa možda i ne bi bilo tako, možda i ne bi bilo tako. Iskoristili su priliku i sve su nas namagarčili, povukli lijepo za nos, sve zajedno. Jel država dala subvencije? Je, malima, srednjima, velikima, ovima, onima, to je plemenito, to je lijepo, je. Jesmo mi to kao potroša…, jesu građani to osjetili? jesu da tako što plaćaju kruh sada skuplje nego ikada, koda ga od plina prave. Mislim činjenica je da smo propustili napravit ono što smo trebali. A što se tiče OECD-a pa prošle godine, evo krajem prošle godine kolko će trajat, 3. do 7.g. pristupanje, to su sad smanjili, pa evo u 12. mjesecu bilo je 3. do 7., to su vaši podaci, od Vlade, sad ste odjednom to smanjili. Ja osobno se veselim što ćete njihova korporativna upravljanja i sva ta, sve te smjernice primijeniti. Živi bili, pa vidjeli, vjerujem da će se i radnici veselit. Ako sve to naši poslodavci primjene će nam ko u Švicarskoj. Ja se veselim osobno, al čisto sumnjam. Dakle nismo napravili i onda šta sad, kolega Borić prebrojava ko je tu ko nije, pa šta je ovo sad, jesmo u školi, pa ćemo prozivku napraviti.

pa evo ta aplikacija koju ste maloprije spomenuli kretanje cijena, dakle tvrtka „4 Market Research“ pod tim nazivom bila je angažirana ne samo od ministra Filipovića i Ministarstva gospodarstva nego ju je angažirao i HNB prije nekog vremena za istraživanje tržišta i platio je tu uslugu 4,2 milijuna kuna. Ali to zapravo i nije najspornije, meni je najspornije znati da je ta tvrtka pod istragom USKOK-a, USKOK je našao određene dokumente i sad radi izvide vezano uz potencijalno krivotvorenje dokumentacije iste te tvrtke kod prijave na jedan natječaj, pa nije li to sramotno? Imamo inflaciju tih raznoraznih informatičkih tvrtki koje su pod istragom USKOK-a, a redovno rade sa državom, zadnja je ova koja je izašla isto u medijima Cuspis recimo, sjećate se one famozne aplikacije „CijepiSe“ koja nije nikada proradila, ali kažem taj gospodin, nije to do njega, ne znamo do koga je. E sad bi taj isti gospodin, pazite, koji je pod istragom, znači ta cijela operacija, on kaže da nije, ali izgleda da ipak je, možda ga još nisu zvali, znači to USKOK istražuje, sad bi on trebao, pazi, raditi jednu veliku aplikaciju koja služit će borbi protiv korupcije, da nije tragično bilo bi smiješno. Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovana kolegice Vučemilović, činjenica je da naši građani danas žive lošije nego prije pola godine, lošije nego prije godinu dana iako smo ušli u Eurozonu, to je činjenica. Činjenica je da s onom mirovinom koju imaju danas mogu kupiti manje, drastično manje proizvoda nego što su mogli prije godinu dana i činjenica je da je Vlada ovo pustila stihijski samovolji prvenstveno jakih igrača na tržištu. Zašto se nije nikoga kažnjavalo u smislu prvenstveno ukidanja subvencija? Državni tajnik govori da time otvaramo mogućnost sudskih postupaka, ali gledajte, Vlada je već samim time što subvencionira recimo struju jednima po jednoj cijeni, a drugima po drugoj, ovisno o potrošnji, otvara mogućnost tužbi, tako da jednostavno ova teza ne drži vodu. Meni je žao što na kraju ispaštaju prvenstveno hrvatski građani. hvala lijepo kolega Pavliček, činjenica je da su realne plaće niže, čak i ovo što je raslo nominalno nije pratilo rast cijena i mi realno zarađujemo i imamo i možemo si priuštiti manje, vidim da jako vole vladini dužnosnici isticati taj podatak da nam je BDP per capita narastao, a pri tom zanemaruju da smo izgubili 400 tisuća stanovnika u 10.g., to je stvarno licemjerno, porazno, pa čak i bezobrazno. Ja se ne bih usudila koristiti taj podatak, a oni ga ističu, BDP per capita raste, pa super, pa nek ode još jedno 200 tisuća ovaj ljudi, bit će još viši, statistika još bolja, doznake dolaze, 5,1 milijarda eura prošle godine, samo prošle godine doznaka iz inozemstva, kud ćeš bolje, kritičari odlaze, doznake dolaze. Svi se mi zalažemo i htjeli bi da cijene budu manje, inflacija manja. Da vam možda prenesem samo moje neko viđenje. Ja živim naime na samoj granici. Znači Slovenija je odmah preko mosta, pa je odmah Mađarska nakon 8 km, Austrija na pola sata i gotovo na dnevnoj bazi sam preko tam i vidim recimo i te njihove cijene itd. Baš sam bio jučer recimo i pala mi je u oči litra ulja maslinovog koštala je prije 2 tjedna 5 eura, onog miješanog sad je bila 6 i pol jučer. Oni kod nas kupuju, Slovenci konkretno kod nas kupuju meso, povrće, sadnice, koriste usluge frizera, pedikera, automehaničara itd. Mađari kupuju u Sloveniji jer je tamo PDV još veći, a naš je nešto veći od slovenskog, pa je zato neka razlika u cijeni, a razgovaram puno i sa našim ljudima koji žive, a ima ih dosta i rade u Austriji kao dnevni migranti koji prenose zapravo kak' je tam stanje i oni isto vele da im nije baš najbolje, da zapravo jako malo mogu trenutačno uštediti. Hvala vam. Hvala lijepa kolega Srpak. Činjenica je da smo mi u krizi, da je ona zdravstvena kriza bila, pa je sad bila energetska kriza itd. Inflacija nije naš specifikum, to svi znamo. Ovo što mi sada govorimo to je činjenica da je i uvođenje eura neke stvari još, da su neki ljudi jednostavno to iskoristili, špekulanti. I to potvrđuju svi podaci, a što se tiče toga da Slovenci kupuju kod nas, kod njih je minimalna plaća 1000 eura, kod na žalost nije. Nismo mi još dostigli, mi kad smo ušli u proces tranzicije bili smo odmah iza Slovenaca, bili smo drugi. Sad su nas na žalost prestigli svi Poljaci, Česi itd. Je nešto i zbog rata, a nešto i zbog naših propusta. Na nama je da to mijenjamo. Žao mi je što prošlu godinu nismo poduzimali dovoljno mjera. A zašto nismo? Evo sad samo malo ste se aktivirali pa ste već, su oni podigli ručnu. A zamislite da su cijelu prošlu godinu ipak da se tako postavilo, a ovi odgovorni su otišli Ćorić na veću plaću, Nataša Mikuš Žigman isto tako i evo sad vi to morate braniti. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovanog zastupnika Mišela Jakšića. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega ono što moram reći ne želeći ni malo umanjiti značaj državnog tajnika i zapravo njegovog CV-a prije ulaska u politiku. Mislim da je apsolutno neprimjereno koliko god se ne slagali politički, ne slagali ideološki, koliko god nekad rasprave znale biti burne i nekoga izbaciti iz takta nekad više, nekad manje, da na interpelaciju o radu Vlade se ne pojavi neću sad čak reći premijer, da ne ispadne da se obračunavamo sa premijerom, barem jedan potpredsjednik ili ministar iz te iste Vlade. Hrvatski sabor je navodno krovna politička institucija Republike Hrvatske, navodno smo mi parlamentarna demokracija, navodno nemamo kancelarski sustav i mislim da bi bilo korektno da pred saborskim zastupnicima koje su birali građani, dakle imaju izravni mandat od tih istih građana se pojavio netko tko je formalno formalno ministar, potpredsjednik ili možda i premijer. Ali dobro, to više govori o tome kako neki imaju poglede na demokraciju u Republici Hrvatskoj u 2023. godini. Dosta smo odmakli u 21 stoljeću, pa očito evoluiramo i demokratski. Ono što je u svakoj raspravi neka nit koja nas vodi i tako to je u životu uvijek postoje dvije strane medalje i život nam govori da nikad nije sve do kraja crno, ali isto tako bogme nikad nije sve do kraja niti bijelo. Najčešće se nađemo na nekoj sivoj boji. Činjenica je da smo ušli u Schengen što je vanjsko-politički uspjeh. Mislim da će nam to i puno značiti u nekoj budućnosti. Činjenica je da ono što se klub SDP-a definitivno ne slaže sa Suverenistima da je i euro dobra stvar i da će srednjoročno i dugoročno biti dobra stvar za naše gospodarstvo i naše građane. Da li smo se za njega mogli bolje pripremiti, da li smo izgubili ponešto godina pomanjkanja strukturnih reformi vjerojatno jesmo, ali mislim da će prevladati ono pozitivno. I to je nešto gdje nitko ne može sporiti da je Vlada odradila svoj zadatak. Neki možemo reći i povijesni zadatak, jer od nastanka neovisne Hrvatske cilj je bio da budemo neovisni, da uđemo u UN-, da uđemo u NATO, da uđemo u EU. Sad se radi na tome da uđemo u OECD kao što je isto tako činjenica da kad pričamo o svim tim silnim poticajima do kojih je dolazilo u coroni da je točno da je jako puno novca išlo prema gospodarstvu. Ali isto tako bi onda trebalo reći da je jako puno novca i transferirala EU i da je to radila cijela Europa i cijeli svijet. To je isto tako činjenica kao što je činjenica da se Vlada potrudila da cijena struje i plina ne eruptira, ali smo već na slučaju HEP-a vidjeli da će netko na kraju dana morati platiti taj račun iliti dokapitalizirati HEP, a povijest nam pokazuje da sve račune na kraju u ovoj zemlji plate građani ove zemlje i gospodarstvo ove zemlje. To je kad idemo prema sivome, pa da onda velimo sve podatke onako kako jesu. Kad pričamo o samoj inflaciji što nam je ona donijela. Da, dugo se pričalo 2018., devetnaeste se počelo pričati dolazi inflacija, bit će recesija, usporit će gospodarstvo, usporava Njemačka. O.k. Pandemija je napravila totalni brake up, ali u toj pandemiji smo jasno mogli vidjeti sve slabosti našega gospodarstva. Za početak koliko smo poljoprivredno i energetski ne samo dostatni i što bi nam to donijelo da se apsolutno sve granice zatvore i da nemamo protok. To smo mogli vidjeti, to nam je trebalo pokazati da bi možda trebali hrabrije krenuti u neke strukturne reforme, a ne da imamo situaciju da uz silne što u počecima državne poticaje, što sad europske poticaje naša poljoprivredna proizvodnja iz godine u godinu propada i pada. Isto tako je bilo jasno kao pekmez da će doći do inflatornih pritisaka koje je jednim dijelom izdiktirala corona, drugim dijelom su se pojačali kad je došlo do rata i ruske agresije na Ukrajinu. Ali smo u oporbi ponavljali što je radila Slovenija 2006., kako su neke druge zemlje doskočile inflaciji, kako su pratile cijene. Vidjeli smo po terenu, po lokalu da će neki loviti u mutnome, sve se to jasno vidlo i jasno se o tome govorilo. S druge strane dolazila komunikacija vi ste zavidni jer eto ja ću uvesti zemlju u eurozonu i u Schengen pa ste protiv toga i plašite ljude. E sad smo navodno jako sretni jer usporava inflacija pa neće možda više biti dvoznamenkasta samo zaboravljamo reći da ono što je inflacija lupila prošle godine u travnju 11% pa ćemo reći sad je super je će ove godine biti 9%, da je to već za onih 11% od prošle godine novih 9%. Dakle, nismo se mi ove godine vratili na nulte točke pa sad je eto 9% super jer smo prošle to plaćali 11. I to stalno raste i akumulira se. Neće biti super ni kada bude 6% jer će se opet akumulirati na ovogodišnjih 9 pa na 11, ako će biti prošle godine, iduće godine Vidimo što nam se događa sa cijenama stanova, vidimo događa što nam, vidimo što nam se događa sa masom drugih materijalnih dobara i koliko su one poskupjele. I da i kad podvučemo crtu jasno je da sva ta plaća koja je rasla i nitko ne spori da je rasla je zapravo realno manja zbog svih ovih cjenovnih udara. Pa to su pokazali službeni podaci Državnog zavoda za statistiku i ne znam zašto se mi danas tome kao picek glisti tome čudimo. I da, sigurno je da je taj porast plaća barem nešto malo ublažio, sigurno je da to pokušaj zaustavljanja rasta energenata je nešto ublažio, ali isto tako pitajmo se da li je to sve skupa dovoljno i da li malo predugo pričamo o tim strukturnim reformama i u svakoj krizi vidimo da nešto moramo raditi drugačije, da se moramo promijeniti, da moramo ići u smjeru hrabrijih promjena, ali tu uvijek nekako zapnemo. Spomenuto je danas nekoliko puta koliki nam je kreditni rejting i što nam govore kreditne agencije. Da točno je iako je i danas ministar, guverner ovdje rekao da je tome poprilično doprinijelo to i što smo ušli u eurozonu, ali nitko ne spori da nam je rastao kreditni rejting. Ali uvijek prestanemo čitat na one zadnje dvije rečenice. Postoji i dalje problem ne provede se strukturne reforme jer ta rečenica nam se ne uklapa pa ju onda nekako gurnemo u kut da se više o njoj ne priča. Zato mislim da bi bilo puno bolje da je Vlada pokazala puno aktivniju ulogu ne na način da se sad prijeti praznom puškom jer ovo što sada imamo to kretanje cijena koje možda radi, možda ne radi, ali nije ni važno je definitivno krupnom kapitalu prazna puška. Moš mislit da se veliki njemački trgovački lanci boje što će sad neki saborski zastupnici u Hrvatskoj pa čak i neka vlada prema njima uputiti i reći ajde molim vas budite društveno odgovorni jer vas mi u Hrvatskoj nećemo više toliko voljeti. Možemo to objesiti mačku o rep. Ali da li smo išta napravili da promijenimo svoje porezne politike? Nema kolegice Perić danas ovdje, nitko ne spori da si je Zdravko Marić dao jako puno truda da napravi financijsku konsolidaciju naših financija, išli su mu ciklusi kretanja ekonomije na ruku, išlo mu je na ruku povlačenje europskih fondova, ali je činjenica da su te porezne izmjene išle više na ruku krupnog kapitala i činjenica je da se kao i svaki ministar financija dosada u svim vladama, u svim vladama ponavljam, al to je zato jer imamo manjak hrabrosti od reformi igramo jedino s porezom na dohodak. I tu pokazujemo kako smo mi veliki porezni reformatori, ali zaboravimo reći zapravo čujte ja ko ministar financija vama ne dajem ništa, država se ne odriče ničega jer pričamo o porezu na dohodak koji je prihod općina, gradova i županija. Pa lako je onda biti veliki frajer jer se igraš s postocima koji idu u neki grad ili općinu i neće faliti ni u jednom kapitalnom nacionalnom projektu. Ali i tu opet smo sa tim izmjenama išli na ruku onima koji imaju veće plaće iako nam možda ovakvi krizni momenti su bili velika šansa da konačno oporezujemo one koji su stvarno bogati koji imaju jako puno novaca. Možda da ne uvedemo porez na nekretnine jer znamo da svako ima neku vikendicu pogotovo kod nas kontinentu vinograd, gorice, ali da vidimo kako ćemo oporezivati bogatstvo onih koji jesu u ovoj krizi kupili po 5, 10, 15, 20 stanova i apartmana jer su skrivali keš dosada pa su ga pustili van, pa kako će oni to vratiti prema hrvatskoj državi i građanima i potrebama za društvene djelatnosti i za sve ono što oni nose u sebi. Da li stvarno treba imati 10, 15, 20 stanova? Plus toga su napravili totalni nered na tržištu nekretnina i danas imamo cijene nekretnina takve da evo u jednoj Koprivnici da bi kupio stan od 100 kvadrata moraš imat spremno u novogradnji 200 ili 220 tisuća eura. E sad sa prosječnom hrvatskom plaćom koja je mislim 880 eura recite mi koji si to mladi bračni par može priuštiti. Kao što smo mogli pričati o tome da povisimo porez na dobit jer mi danas imamo porez na dobit manji nego koljevka liberalnog kapitalizma, Amerika, pa da nešto ostaje u lokalu, ali jednostavno na tom pitanju se nismo pokrenuli i ostalo je visiti u zraku. I da, puno se pričalo o INI, puno se pričalo o Fortenovi, u svom uvodu sam rekao energetska i prehrambena samodostatnost ili ne samodostatnost, sada smo imali prilike danas čitati da Fortenova očito ide u prodaju. Nadam se da opet neće biti nekontroliran proces kao što je bio u nekim fazama unazad nekoliko mjeseci, a za INU nemamo odgovor što se od one mega afere toliko monomentalno promijenilo u upravljanju ili vjerojatno i dalje Mađari i orbanovci kolo vode. Hvala lijepo. Hvala sukladno demokratskim načelima, pa ću ga podsjetiti 2013. godina interpelacija o radu vlade, ministar Grčić nije došao prisutan Puljiz, Jakša. 2015. godina ministrica Vesna Pusić interpelacija o radu vlade nije došla gospodin Klisović Klisović Joško. 2015. godina ministar Bauk, ministar uprave nije došao zamjena Pičuljan Zoran. Prema tome ne znam o čemu govori. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika, poštovani Mišel Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Nisam bio ni u saboru, ni ministar čak štoviše bio sam možda jako premlad za to. Žao mi je što se to tada događalo, apsolutno se s takvim načinom ne slažem, a žao mi je da sad u 2023. sa tolikim odmakom vi se očito slažete da se to očito ne treba promijeniti. I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. To je treća opomena to znate, gubite pravo govora dalje po ovoj temi. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HSS i RF-a poštovana zastupnica Katarina Peović.

Evo počet ću sa onim što ne mogu jednostavno prešutit i stalno ću stvarno tu u Saboru inzistirati na tome da na te statističke manipulacije ali odmah odgovaramo zato što je to razlog zašto HDZ neke ljude uspije uvjerit u stvari da su crne kad su bijele. Tako ovdje nama državni tajnik kaže na pitanje kolegice Vukovac da je kaže BDP je po glavi stanovnika porastao sa 13 na 17.000 po glavi stanovnika, znači … se smanjio sa 62 na 72 prema prosjeku EU. I sad pazite ja sad njemu kažem izlistam mu sve brojke od 2011.-2020.g. koliko je naš BDP po glavi stanovnika manje raso u odnosu na sve usporedive zemlje i on ponavlja ovaj podatak rasta rasta od 62% prosjeka EU na 72, pa znači ono što oni rade neprestano je da ili ne uzimaju usporedive zemlje ili uzimaju samo ovaj period koji njima odgovara, to je period od 2020. odnosno 2021.g. pa nadalje. Znači vi ono na mikrorazini uzmete nekakav rast, je rekao je državni tajnik, ok, bio je pad covid pad 2020.g., pa onda moramo i to uračunat, al nije bio pad samo 2020.g. u covid godini nego mi od 2011.-2022.g. masno stagniramo i zato smo zapravo na začelju Europe i zato imamo najjeftiniju radnu snagu u Europi s čime se vaš premijer hvali i zato imamo siromaštvo i zato imamo iseljavanje. Pa ljudi moji ne možete na taj način manipulirat. A šta se tiče kreditnoj rejtinga koja puna su vam usta kreditnog rejtinga, znači Makedonija je da doing business ljestvici jedna od najviših, Makedonija je jedna od najsiromašnijih zemalja tamo više od pola stanovništva nema za grijanje, toliko o rejtingu. Rejting ne znači da će životni standard radne većine biti dobar, BDP ne znači da će životni standard većine biti dobar. Znači nemojte manipulirat. Puna je već stvarno kapa onima koji znaju neke podatke te vaše statističke manipulacije. No vratila bi se znači na temu, a to je koliko je eurozona korisna ili nije korisna. Radnička fronta je bila podsjetit ću bila protiv ulaska u eurozonu, smatrali smo da inzistiranje na ulasku u eurozonu u situaciji visoke i rastuće inflacije kakva nije viđena desetljećima je sigurno loša jer povećava izglednost da će takav potez dodatno pogoršati standard radne većine, ali ne samo zato već i zato jer gubimo sve poluge progresivne monetarne politike. Tipove te progresivne monetarne politike više puta smo navodili, znači Slovenija je bila dobar primjer progresivne politike, ona je do ulaska u eurozonu bila proglašavana tranzicijskim tigrom upravo zato jer su koristili znači te ciljane devalvacije onda kad je ušla u eurozonu i to nam je jako poučno stagnira. Inače kada je ušla u eurozonu to se poklopilo s ulaskom špekulativnog kapitala, kad su ušli došlo je do preljeva velikog spekulativnog kapitala, prvenstveno u segmentu nekretninskog biznisa što se i nama dešava. Kad je došla kriza 2009.g. imali su veliki problem sa nenaplativim kreditima i morali su osnivati posebnu banku da bi te toksične kredite stavili sa strane i njima ulazak u euro sigurno nije osigurao bolju poziciju nego su najveći napredak napravili prije ulaska u euro. Od takve politike ciljanih deprecijacija deprecijacija je sigurno imala korist radna većina, monetarna i tečajna se politika organizirala uz jako radništvo, jaki sindikalni pokret je sprečavao ono što se desilo u Hrvatskoj. Mikroekonomska, pardon makroekonomska politika bila je izrast tog jakog radništva da se ne rasproda industrijsku infrastrukturu. Slovenija je neusporediva znači sa Hrvatskom koja je u potpunosti deindustrijalizirana, ali njezin napredak i taj očuvanje tog standarda jako radništva isključivo se bilježi prije ulaska

dio itd.. Usporedba se uvijek treba raditi sa usporedivim zemljama. Mi smo znači u skupini zemalja trenutno koja ima najmanju plaću i najmanje je rasla u tom razdoblju od 2011.-'21.g.. Nas su prestigle Rumunjska, Bugarska znači sve je to jako negativno i u apsolutno ne pridonosi ulasku u euroznu. Da ne kažemo ne al da smo prvi u povijesti eurozone koji su uveli euro u situaciji galopirajuće inflacije kakva nije viđena desetljećima. Podsjetit ću u eurozonu smo ušli politički kada nismo ispunili kriterij inflacije, očito je da je zapadno Europljanima bilo u interesu ukinuti carinski režim zbog njihovog interesa jer kao turisti dolaze na našu obalu koja je sve nedostupnija našim ljudima. Inflacija se podsjetit ću vas, promatrala kroz jednu godinu i nije smjela prijeći 1,5% od najbolje rangiranih država u smislu stabilnosti cijena da bismo to ispunili EU je morala dvije zemlje s najnižim stopama inflacije izbaciti izbaciti iz te kalkulacije Portugal i Maltu i ubaciti sljedeće dvije zemlje s najnižom inflacijom da bismo mi prošli Finsku i Grčku. U jednogodišnjem razdoblju koje je završilo u trajanju '22. referentna vrijednost inflacije u RH bila je 4,7%, a Francuska, Finska, Grčka tri najbolje zemlje u smislu stabilnosti cijena s inflacijskim stopama 3,2, 3,3, 3,6, no izbacilo se dvije zemlje Maltu i Portugal kao najbolje s 2,1, 2,6, a zamijenjene su Finskom i Grčkom kao zemljama s idućim najnižim stopama inflacije. Drugim riječima, politički smo na iglene uši ušli u euro ko guske u maglu, nepripremljeni u nešto što niti većina, zapravo to je i problem i tu se slažemo s onima koji su zagovarali referendum većina naših ljudi ne razumije. trebalo je raspisati referendum ne samo zato da bi se zapravo došlo do toga tko je za ulazak u euro tko nije, nego zato da bi se kroz tu debatu u javnom prostoru protumačilo i objasnilo što zapravo znači ulazak u euro i suprotstavilo argumente. Zašto? Zato što što u glavnom većina ljudi u Hrvatskoj ne razumije da euro, da Europa nije fiskalna unija, da valuta nije novčanica u džepu niti je monetarna politika kupoprodaja deviza i stabilnost tečaja kako to misli HNB. Znači tada su mnogi pogrešno govorili dakle o europskoj monetarnoj uniji kao nekoj prirodnoj zajednici za Hrvatsku gdje svojim nasljeđem pripadamo i to je prije svega ukazivalo na nerazumijevanje pojma novca i monetarne unije. Ulaskom u eurozonu mi nismo ušli dakle u fiskalnu uniji, fiskalna unija bi značila zajedničko skupljanje dok bi se zajedničkim budžetom financirale zajedničke javne politike koje bi imale za cilj izjednačavanje razlika. Po svemu sudeći EU nikada neće postati fiskalna unija što bi ona zapravo trebala biti ukoliko govorimo o zajednici i ravnopravnih i jednakih i solidarnih kao što imate recimo u Americi znači fiskalnu uniju gdje se izjednačavaju razlike između različitih zemalja. Razlike se sigurno ne mogu prevladati zajedničkom valutom, dapače tretiranje različito razvijenih kao jednakih pred novcem eurom jača postojeće razlike. Načelo zaštite potrošača ne znači pitanje zaokruživanje zaokruživanje cijena također i tu se ne slažem s tim da je najveći problem bio to zaokruživanje cijena iako je i tu trebalo napraviti stvari drugačije već je pitanje odnosa nerazvijenih u EU i prevladavanja ekonomskih i socijalnih razlika konvergencije famozne jel do koje ne dolazi, niti će doći jer EU vjerojatno nikada neće biti fiskalna unija. Ta bajanja o zajedništvu vjekovnom pripadanju toj zajednici naroda, suradnji padaju u vodu vrlo brzo, a odnosi će se samo zaoštriti. Europska monetarna unija uspostavlja obvezujući okvir za vođenje ekonomske politike, usmjerava ulogu države na osiguravanje monetarnih uvjeta znači čvrstog novca sound money kroz uspostavljanje konkurentnih radnih odnosa ili radnih radnih odnosa konkurencije. Znači bazira se sve na principu da fleksibilnost nadnice i cijena ostaje osnovni kanal prilagodbe kao zamjena za nominalni tečaj i mogućnost njegove devalvacije odnosno deprecijacije. Dva načina su prilagodbe tome znači da smo mi nejednaki ili se radnici mogu kretati ili plaće se mogu promijeniti. Znači Europska monetarna unija ne uključuje nikakav oblik kompenzacije između zemalja članica koje imaju vrlo različite konkurentnosti i svaki oblik zapravo Vrijeme./… plaćanja za pomoć manje konkurentnim tržištima rada će izostati. njega nema gubi pravo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovane zastupnice Ružice Vukovac. Poštovani, pravo je pitanje kad će uvođenje eura donijeti dobro za životni standard građana i gospodarstva i hoće li i kada pomaknuti našu situaciju na bolje. U vrijeme uvođenja eura pametni ljudi koji su od tada to analizirali rekli su da neke zemlje poput Italije koje su euro uvodile u samom početku ne zadovoljavaju kriterije optimalnog valutnog područja. Kada zemlja ne zadovoljava kriterije euro postaje više prepreka nego poticaj za razvoj. Imate primjer Grčke koja je uvela euro odmah na početku i vidite u kojoj je situaciji. Još bolji primjer nam je Italija, osnivačica EU i eura budući da njezino gospodarstvo i dalje nema brzinu razvoja kao što ima Njemačka, Nizozemska, Austrija ili Francuska. Italija danas treba 200 do 300 milijardi eura godišnje od EU da pokrije gubitak koji ima zbog eura, a slično je i u Portugalu i u Grčkoj. eura, da samo uvođenje eura neće ubrzati razvoj neke zemlje ako ta zemlja nije ušla spremna i pripremljena na eurozonu. Plaće bi trebale rasti iz domaće produktivnosti odnosno veće efikasnosti domaćeg gospodarstva, a novci iz EU u principu pa možda i indirektno povećavaju. Mi ne povećavamo domaću proizvodnju niti proizvodne kapacitete, niti domaću efikasnost nego iz novaca EU pokrivamo određene troškove, ali i dalje premalo ide u razvoj i povećanje proizvodnih kapaciteta. Ako je država organizirana znači to da se u njoj optimalno organizira proizvodnja, da se optimalno koriste njeni resursi, međutim da li smo mi svoju državu na vrijeme organizirali. Ja mislim da nismo uspjeli stvoriti takvu osim turizma koji je Bogom dan nama se industrija u proteklih 30 godina zapravo raspala, a industrija koja je vrijedna uglavnom je u stranim rukama ona koja je preživjela sve. Iako nam je hrvatskom teritoriju ali ona je u stranim rukama. Hrvatska se uvođenjem eura i u situaciji visoke inflacije suočila s novim poskupljenjima i onda nam se naravno nameće pitanje kako će nam se to odraziti na daljnje iseljavanje ljudi iz Hrvatske. Osobno držim da nam prijeti novi val iseljavanja. Ako mladi s prosječnom plaćom od 1.000 eura koliko smo danas čuli ne mogu sebi priuštiti stan koji po kvadratu stoji 2, 3 ili više tisuća eura, a nisu im paralelno dostupni neki drugi stanovi koji su povoljni za najam što će njih zapravo u Hrvatskoj dalje zadržavati. I kakva je korist zapravo poduzetnicima od samog slobodnog tržišta ako nema potrošača, ako nam u zemlji ostane samo manjina imućnih i sirotinja. U državi iz koje iseljavanje nije zaustavljeno, koja muku muči s nestašicom radnika i u kojoj je ove godine broj rođene djece pasti ispod 35 tisuća što je negativni povijesni rekord nikome nije mudro prijetiti poskupljenjima ili samovoljom koja nije u interesu općeg dobra, ali evo očito svjedočimo svemu tome. Koliko god to vladajući negirali, činjenica je da ulaskom u Schengen i uvođenjem eura postajemo još ranjiviji u odnosu na sve one negativnosti koje su prije utjecale na odlazak naših mladih ljudi. To će zajedno s poskupljenjima biti izravan faktor za daljnje iseljavanje. Inflacija je visoka, sve se uzdrmalo i sada postajemo ponovno granični prostor EU pa ćemo imati i poprilično velik migracijski pritisak na zemlju. Sada je već očito da se nestašica radnika neće moći rješavati samo dohvatom stranih radnika. Jeftina radna snaga koja dolazi u Hrvatsku tu praktično samo egzistira i nema mogućnosti veće potrošnje jer svoju zaradu šalju u zemlje iz koje su došle, a s obzirom na starenje hrvatske populacije i ta će se potrošnja smanjivati, kao i ulazak sredstava iz EU u naš proračuna. Htjeli ili ne, novac možemo gledati kroz dvije funkcije. Kao platežno sredstvo i kao sredstvo ekonomske i monetarne politike. Kao platežno sredstvo ljudi koriste ono što prihvaćaju, euro, marku, dolar, funtu, kunu i to sve ima svoju funkciju i svoju ulogu. Drugo je novac kao instrument ekonomske politike. Naime, suvremeni novac nema svoju unutrašnju vrijednost. Nekad smo govorili da papirnati novac mora imati pokriće u zlatu ili srebru, međutim, on danas praktički ne mora niti postojati u materijalnom obliku. Novac je danas slika gospodarstva. Njegova vrijednost izlazi iz snage gospodarstva, zato smo i prihvaćali euro, dolar ili marku jer iza tih valuta postojalo je jako gospodarstvo koje je novcu davalo vrijednost. Kad je novac slika gospodarstva, onda on postaje najjači instrument toga gospodarstva u vođenju politike kroz kamate, tečaj i dr. Euro nije slika hrvatskog gospodarstva, on je slika europskih jakih gospodarstava, prije svega onog njemačkog, nizozemskog, austrijskog. Kao takav ne može biti koristan Hrvatskoj za vođenje ekonomske politike odnosno za vođenje politike ekonomskog razvoja Hrvatske. Hrvatska je zapravo uvela euro za koje naše gospodarstvo nije bilo spremno. Robert Mundell koji je bio Nobelovu nagradu za teoriju optimalnog valutnog područja objasnio je kada je nekim zemljama korisno da uđu u zajedničku monetarnu uniju. Postoje naime, realni kriteriji koje zemlja treba zadovoljiti da bi imala koristi od zajedničke valute. Kod eura tako postoje nominalni kriteriji poznati kao maastrichtski koji kažu da deficit zemlje koja ulazi u eurozonu ne smije biti veći od 3%, javni dug je također, ograničen i sl. Ti su kriteriji doneseni zato da zemlja koja ulazi u eurozonu sa sobom ne donese prevelike dugove u eurozonu i druge članice, odnosno da se ne stvori nestabilnost u eurozoni. Mi smo te uvjete zadovoljiti, zapravo, na silu. Zadovoljili smo ih nominalno kako bi nas Europa prihvatila, međutim, da bi zemlja doista imala koristi od uvođenja zajedničke valute, onda morate zadovoljiti one realne kriterije, odnosno kriterije optimalnog valutnog područja, a to znači da zemlje budu približno jednako razvijene. Hrvatska, međutim, ima BDP oko 13 tisuća eura iako državni tajnik je rekao nešto više, a eurozona oko 30 tisuća eura. Znači mi smo skoro 3 puta manje razvijeniji od europske zone. Drugo, ako ste manje razvijeniji, onda bi trebali imati puno veću stopu rasta od prosjeka eurozone kao bi joj se približili. U proteklih 10 godina mi smo imali 2 puta manju stopu rasta gospodarstva od eurozone. Treća stvar koja je možda i najbitnija, zemlja veličine Hrvatske trebala bi imati robni izvoz više od 60% BDP-a, a mi smo se tek sad počeli približavati prema 30%. A zašto je bitan izvoz? Zato što je to najobjektivnija mjera konkurentnosti nacionalnog gospodarstva i zbog toga što izvozom pribavljate eure odnosno samom proizvodnjom, a da biste u eurozoni dovoljno zaradili, mi bismo trebali imati više od 50 odnosno 60% izvoza, a nemamo ni 30. Jaka valuta ne stvara efikasnu i konkurentnu proizvodnju nego efikasno i snažno gospodarstvo stvara jaku valutu. Hrvatska nije u situaciji da bi joj euro činio ekonomsko dobro. Svemu treba dodati i migracije. Ako iz Hrvatske ode 100 tisuća ljudi zato što nema za njih posla, ali ima u Europi, to se zove onda strukturna nezaposlenost. Onda bi iz Europe trebalo doći 100 tisuća ljudi u Hrvatsku da popune nedostatke i da se održi kakva-takva ravnoteža. Međutim, nažalost svjedočimo godinama, ovo je kretanje samo jednosmjerno. Naravno, na štetu Hrvatske. Nije teško sagledati da s ekonomske točke gledišta mi nemamo nijedan realni ekonomski kriterij koji bi nam koliko-toliko osiguravao da ćemo imati koristi od uvođenja eura. Ako nam je politički sustav zatvoren, a jeste i ne uvažava mišljenje struke, ako ne uvažavamo ono što nam kaže narod, realno je pitanje na koje danas nismo dobili odgovor kako ćemo kao društvo izaći iz ovog začaranog kruga. Zahvaljujem. U ime Vlade, poštovani Hrvoje Bujanović, državni tajnik, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani saborski zastupnici i zastupnici. Ja neću dugo konzumirati ovo vrijeme nego ono što je bilo bitno reći, znači prvo i najvažnije je, uspjeli smo i privući najveću investiciju u RH, zajedno sa Gradom Osijekom, imamo Jabil, američku globalnu kompaniju s 33 milijarde dolara prihoda. 1500 zaposlenih. Uz to, Knauf, 120 milijuna eura, 300 novih zaposlenih. Što su i zašto su došli? Schengen, stabilnost, kako politička, gospodarska. Upravo je to, znači ne pričanje u budućnosti nego ono što se dešava. vraćanje, podizanje proizvodnje, ulaganje u visokotehnološku proizvodnju i zapošljavanje. To su preduvjeti za gospodarski rast i naravno, rast produktivnosti, osobito u sektoru visoke tehnologije. U interesu istine i činjenica samo da se vratimo na popisivanje cijena, spomenuo se, obzirom da samo tri trgovca su bili u partnerstvu morali smo ići na popisivanje cijena. Šta je napravilo ministarstvo? Krenulo je u proces jednostavne nabave, pozvalo se je pet najčešćih kompanija koje rade popisivanje od Ipsos-a, Hendal-a, Promocije Plusa, Aprila 8, For Market Research dostavilo je Promocija, Hendal, For Market Research i For Market Research je bila ekonomski najpovoljnija ponuda za 24.360 eura prije PDV-a za popisivanje od 15. ožujka do kraja godine dva put mjesečno za 300 artikala. Samo u interesu istine da se vide koji su to podaci i koliko je bilo uključeno. Također je zatraženo bonitet i kreditni rejting kod njihovog vlasnika i potvrda, a to je sa matičnom tvrtkom … iz Austrije potvrđeno je dan je bonitet. Znači ovi podaci su provjereni i sadržajni.

opišem svoje sadašnje stanje. Vi ste upravo rekli da u sferi visoke tehnologije smo mi jako napredovali, pa ja ne znam da li ste vi pročitali ova izvješća HNB-a, znači mi jedino u dva segmenta nismo nekonkurentni znači to je turizam i čini mi se građevina. Znači apsolutno niti jedan segment koji može proizvesti višu dodanu vrijednost, a da ne govorimo da proizvodi nekakav sofisticirani proizvod mi smo u njemu nekonkurentni. To smo sigurni, znači ne trebamo previše to dokazivat, mi smo uništili svu industriju, mi apsolutno nemamo niti jedan visoko sofisticirani proizvod, izvozni proizvod što je posljedica i onoga što smo jučer pričali same politike monetarne HNB-a, ali i deindustrijalizacije i drugih segmenata. Ali me stvarno začudilo da vi mrtav hladan govorite da smo u sferi visoke tehnologije jako napredni. **Bujanović, Hrvoje** Poštovana zastupnice, ako mogu odgovoriti ja sam vrlo jasan bio od Jabil SAD globalna kompanija 33 milijarde dolara ulaže u poduzetničku zonu Nemetin u visoku tehnologiju i to elementi protetike i automobilske industrije znači procesne industrije hi tech industrije znači to su činjenice, prvo potpisan ugovor za 1500 zaposlenih. Oni su kompanija koji imaju jedno stotinjak proizvodnih lokacija širom svijeta. Oni su odabrali u ovom slučaju Hrvatsku i poduzetničku zonu Nemetin, oni vrlo dobro znaju gdje investiraju i zašto investiraju i njima su bitni naravno tko, također radnici visoke tehnologije. Znači oni su procijenili da ih Hrvatska ima i krenuli smo s tim ulaganjem, to su činjenice.

koja će ovdje nešto uložiti i zaposliti tu i tamo kojeg inženjera u zemlji koja je potpuno deindustrijalizirana gdje niti jedan segment visoke tehnologije nije napredan niti konkurentan niti može biti konkurentan. A naš izvoz je uistinu bijedan, to da je neko došao tu zaposliti tri čovjeka stvarno vam nije nekakva ono stvar s kojom se možete hvalit. **Sanader, Ante (HDZ)** Iskoristili ste to kao repliku to je vaša treća replika gubite pravo rasprave dalje. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Marin Mandarić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče zajedno sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo još jedan dan u HS-u prođe. Dvije zapravo pa povezane rasprave smo imali cijeli dan, danas cijelo dopodne i dobar dio popodneva guvernera HNB-a, a danas popodne ovaj prijedlog interpelacije. Krenut ću od prijedloga interpelacije, moram se nadovezati na kolegu Pavličeka koji je odmah krenu kaže zadnjih par mjeseci u Hrvatskoj očigledan pad standarda, pad kvalitete života i rast razine cijena. Rast razine cijena niko ne spori to je, al ne znam iz čega iščitavate čime je mjereno pad standarda, pad kvalitete života, nije mi samo jasno čime je mjereno? Kojim podacima? Kad smo svjedoci rasta BDP-a, snažnog rasta BDP-a, razine zaposlenosti u RH, vize kao vize kao da nije ni bilo vratili smo gdje smo bili nekada davno, rastu plaće, hoćemo li prosječna, minimalna, medijalna, ukupna masa plaća koja se događa u RH na mjesečnoj razini. Nezaposlenost ne znam šta bih rekao, svako ko želi može raditi. Možda je to nekad teško za reći, prevaliti, al budimo iskreni onaj tko želi može raditi danas u RH. Na zavodu za zapošljavanje ima još uvijek naših sugrađana, ali evo ja ću to reći dobar dio njih zapravo neće radit. Svatko tko danas želi u RH radit može raditi i danas su to već dobre razine plaće koje su porasle. Smanjenje udjela javnog duga u BDP-u itd., itd., tako da mi nije jasno iz čega iščitavamo smanjenje životnog standarda i kvalitete života. Ako ćemo pričat o nekoliko zadnjih mjeseci ili povuć možda godina i dokaza da država ide u dobrom smjeru, ne kažem da je došla tamo gdje želimo, znam ja da mi nismo na razini Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije, Danske nismo mi tamo, ali da idemo u tom smjeru dokaz tome i to što smo uspjeli ući u eurozonu,

nakon 25, 30 godina konačno riješen i Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om, bez vizni režim, pa ne daju to Amerikanci na lijepe oči zato što tamo eto neko im se sviđa. Vjerojatno je država naša morala pokazati da ide u dobrom smjeru i ispunit niz zahtjevnih standarda. Približavamo se i OECD-u čuli smo evo i državnog tajnika, dosta se o tome priča zadnjih mjeseci. Stvarno nekako najuže, najuglednije društvo gdje evo nekako i mi polako se približavamo, na pragu smo toga.

ugovaranja sa SAD-om sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, bezvizni režim s njima, opet kažem ne dobiva, ne dobiva, ne dobiva se to samo tako. Rast cijena istina niko ne spori, nije samo naš problem, nismo izolirani u tome. Imali smo cijelo dopodne ovdje kažem i dobar dio popodneva guvernera HNB-a koji je govorio o rastu cijena, objašnjavao je, nekima crtao, vraćao se nazad u 2020., otpočetka problema sa pandemijom, pa onda pokidanih opskrbnih lanaca, pa kako se sve zavrtilo i problemi preko rata u Ukrajini otkuda zapravo je ta inflacija došla ne samo kod nas u Hrvatsku nego i u cijelu Europu. Nitko ne kaže da je dio inflacije, da dio zasluge za inflaciju nije i zbog uvođenja eura, ali manjim dijelom, vrlo malim dijelom. Guverner je cijelo dopodne kažem objašnjavao i crtao dosta onako stručno i jasno ja bih rekao kako i zašto se nešto događa i objašnjavao uzročno-posljedične veze u ekonomiji što se dogodi ako se koji potez, ako se koji potez povuče. Za one koji su to htjeli čuti, imali su što čuti, evo i od naših saborskih zastupnika, ali i od cjelokupne javnosti. Svaka država se nekako bori sa inflacijom na svoj način, nema tu pravnog lijeka propisanog gdje, gdje u nekim udžbenicima piše napravi što, stisneš ovo dugme i nema više inflacije, to ne postoji. Svi nekako optimiziraju razne alate i instrumente i gledaju kako ju što prije svesti na neke prihvatljive razine, ne znam, 2, 3, 4% godišnje inflacije. Da se išlo malo agresivnije, čuli ste guvernera, može i tako, mogla se svest inflacija na brzaka, ali opet reakcija na to je vjerojatno gospodarski pad, recesija, to nismo, to Ispuhat će se ova inflacija, tendencija je pada, kako u Europi tako i kod nas. E sad, to što je u ožujku kod nas malo viša za koji postotni poen u odnosu na EU opet ne treba gledati ni te podatke statistič…, statički, niti u nekim kratkim serijama, čuli ste dopodne, u dužim serijama, 5, 7, 10.g. gledajte podatke, vucite, prosjek je, uspoređujte sa drugima i vidjet ćete da mi zapravo nekako smo uvijek u trendu kako i Europa. E sad dal je trebalo neki potez povući koji mjesec prije, poslije, možda je trebalo, možda ne, ali u nekim dužim serijama od 5-10.g. manje bitna stvar. Čuli smo da Hrvatska nije bila spremna za ulazak u euro, ja držim da je itekako bila spremna, da se Hrvatska dugo i kvalitetno spremala. Nakon 2016.g. Hrvatska je, i politički je Hrvatska odlučila da je euro jedan od strateških ciljeva i opet kažem odlučnom politikom i Vlade, naravno pod vodstvom našeg premijera Andreja Plenkovića, najviše naravno tu operative odradio je tadašnji ministar financija g. Marić i cijela njegova ekipa, dugo i dobro se Hrvatska spremala za ulazak, za ulazak u euro i ne stoji, ne, ne mogu se složit s time da smo mi nespremni ušli, ušli u euro. Što se tiče jednokratnog skoka cijena 31.12.-1.1. znali smo kakva su bila iskustva i drugih država koje su uvodile euro, nakon one '99.g., nakon onih početnih čini mi se 11 država, još onih 9, 8 država koliko je u međuvremenu uvelo, svi su imali taj efekt, neko više, netko manje, netko više, neko manje. Naravno da se Vlada trudila povući poteze kojima bi to ublažila, čuli smo od državnog tajnika i konkretno o tome što je Vlada radila, koje poteze je vukla. Bilo je dosta ovdje danas priča o bijelim ili crnim listama. Jednostavno Vlada se odlučila za bijele liste. Ja sam uvjeren da se Vlada drugačije odlučila na crne liste da bismo opet imali sličnu raspravu danas, ali bi svi po tim crnim listama onda udarali, govorili bi zašto niste bijele liste, i to mogu razumjeti jel jednostavno nekako i posao i poslanje oporbe je da, da napada vladajuće i Vladu, tako da nekako je uobičajeno da mi s ove strane to branimo, s ove strane, s ove Ali ja ću reći i taj jednokratan porast razine cijena zbog uvođenja eura, uvođenja eura, to je možda i cijena koju svaka država mora jednokratno platit da bi, ušla u Eurozonu. Ali ako uzmemo u obzir sve koristi i benefite koje će pojedina država imati time što je u Eurozoni na duge staze, koje će biti koristi RH, mislim da je ovo zapravo beznačajna cijena, beznačajna cijena ulaska i uvođenja eura u RH. Moram reć da i danas smo čuli, opet kažem svakakve rasprave i cijenim kolege koji se ne slažu sa mnom, ali oni koji su konstantni u svojim nekim političkim stavovima. Meni je vrlo jasno tko je tu bio i protiv ulaska u euro i zašto to govori, ja to cijenim, ne slažem se s vama, ali to cijenim, ali ne mogu se opet složit tu sa nekim našim kolegama ka…, ovisno kako mu, kako im taj tjedan politički odgovora, šta im vjerojatno PR-ovci kažu, dođu ovdje, budu ne znam sat vremena, potroše, ispucaju tri one povrede poslovnika, predsjednik ih udalji, udalji sa sjednice, ispucaju jednostavno svoju neku dnevnu dozu gluposti i prezentacije elementarnih nepoznavanja i oni odu. Danas ovdje pričaju kako Vlada štiti velike, kako nije za male, a, a prije nekoliko mjeseci nisu bili za uvođenje onog poreza na, na ekstra profit, sasvim nešto suprotno pričaju i to jasno treba govoriti i tako je među nama jednostavno ne znam da kažem raskrinkavati. Naravno da je Klub HDZ-a za odbacivanje ove interpelacije, evo vidim da i predlagatelj još ima završno, pa možda nakon ove rasprave se i vi odlučite za, za povlačenje ako vas je uvjerila, hvala.

a kad smo kod vas i vašeg izlaganja dakle nemaju svi iste standarde znate jer najnovija priča Drage Hedla iz Đakova kaže da ste vi zaposlili ženu svog bivšeg zamjenika, a onda je on zaposlio vašu. s takvim standardima je lako pratiti tempo i inflacije i svih ostalih strukturnih problema ove države. Pa kad vi s ove govornice nešto docirate oporbi e pa to je da se vas osobno …/Upadica:

Ok./… Ali gotovi smo za danas, riskiram. Znači Članak 238., kolega Mandarić je ipak izvrijeđao mnoge danas ovdje jer svaki zdravorazumski čovjek koji nije član stranke na vlasti vidi da svakim danom sve više ljudi kopa po kontejnerima, vidi one redove i kolone u pučkoj kuhinji, vidi da Hrvatska uvodi sve više, vidi da Hrvatska sve manje proizvodi. Pa ako hoćete baš izađite iz grada Đakova otiđite malo na selo pa vidite koliko je praznih kuća. Nemojte nas vrijeđati. Zahvaljujem. Dobro, vi ste svjesno napravili tu povredu Poslovnika koja nije bila kao repliku, dobivate opomenu. To je treća opomena, gubite pravo govora dalje po ovoj temi. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani Marin Mandarić.

Vi ste to iskoristili kao repliku dobivate opomenu. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, ja kad slušam evo kolegu Mandarića ili ostale kolege danas iz HDZ-a pomislio bi da u ovoj državi teče med i mlijeko i da svi tako lijepo bajno žive kao da smo u jednoj Švicarskoj, ali to nije ni približno tako. Hrvatska, a vi to kolega Mandarić najbolje znate je u zadnjih 7 godina demografski opustošena. U zadnjih 7 godina vladavine HDZ-a i Andreja Plenkovića je 300 tisuća Hrvata napustilo Hrvatsku i to je činjenica. Iz vašeg Đakova, iz mog Vukovara iz okolnih mjesta i nisu otišli ili pak iz Baranje zato što im je ovdje bajno iz svog hira. Otišli su jer su bili prisiljeni trbuhom za kruhom otići u zapadnoeuropske zemlje. Vi govorite da se slažete sa mnom da je došlo do rasta cijena, ali ne znate na temelju čega dolazim do zaključka da je došlo do pada standarda ili kupovne moći građana. Pa na temelju vrlo jednostavnog podatka zato što plaće, plaće i rast plaća koje su rasle nisu pratile rast inflacije. I u nominalnom smislu plaće u realnom smislu, Vi sa jednom plaćom možete manje kupiti nego prije godinu dana i to je činjenica, to ne možete vi osporiti. Da ne pričam o mirovinama. Jesu li mirovine pratile inflaciju? Evo uzmimo ovaj mjesec. Znači ovaj je mjesec je inflacija 10,7% u Hrvatskoj. mjesec, prošlogodišnji ožujak kada je bila 7,2% što znači da je inflacija koliko, preko 18% porasla u 24 mjeseca. Je li ikome u ovoj državi porasla plaća ili mirovina za tih 18%? Navedite te pojedince kome je toliko porasla plaća ili mirovina. Moja mama je radila 35 godina i danas ima znate koliko mirovinu 340 eura, moja punica je radila 30 godina ima mirovinu od 320 eura. Pa mi sad objasnite koji je to čarobni štapić u ovoj državi kako preživjeti sa 320 eura. Objasnite mi. Kaže kolega Šašlin ali ljudi ni u Njemačkoj naši Hrvati više ne štede, ali ja nisam vidio da se masovno vraćaju u Baranju, Slavoniju, Srijem, ja bi bio sretan, ali ovdje ne mogu ni preživjeti ni pola mjeseca, a kamoli da mogu nešto uštedjeti. O čemu vi pričate? Mi kao da živimo u paralelnim svjetovima. Nije se poduzelo apsolutno dovoljno i mi smo, ja govorim u ime svog Kluba Hrvatskih suverenista uvijek imali svoj stav, jasan stav. Znači nismo odstupali, smatrali smo da nismo bili spremni za eurozonu po brojnim pokazateljima, a pogotovo nismo bili spremni ući u eurozonu o doba ovakve financijske krize cijele EU. To nitko nije napravio prije nas, niti će itko napraviti poslije nas jer mi smo tu jedinstveni, a to prvenstveno osjeti naš narod u svakom pogledu. Mi smo u ime Kluba Hrvatskih suverenista podržali vaš prijedlog što se tiče ekstra, poreza na ekstra profit jer smatramo da treba oporezivati one koji su pogotovo u ovom razdoblju krize unatoč brojnim državnim subvencijama lovili u mutnom i ostvarili ekstra profit. I smatrali smo da je to dobar prijedlog. I mi iza toga stojimo, ali i dalje tvrdimo da se nije poduzelo dovoljno za zaštitu običnog građanstva. Nije se htjelo ili zamjeriti trgovačkim lancima velikim i jakim kompanijama nego su sve bile prijetnje. I ne stoji, jednostavno ne stoji ova izjava državnog tajnika da riskiramo sudske tužbe ukoliko bi ukinuli subvencije pojedinim poslovnim subjektima koji su lovili u mutnom odnosno za koje je Državni inspektorat utvrdio da su neopravdano dizali cijene. Nije istina. Znači Vlada daje već duži niz vremena subvencije na što, na struju. Za neke je ta subvencija i kilovat struje po jednoj cijeni, a za druge po drugoj ovisno o potrošnji. Pa jel to onda ne riskiramo tužbe po tome? Riskiramo. Znači te jednostavno ti argumenti vaši ne stoje. Prepustili ste sve stihiji i pojedincima na tržištu da se ponašaju kako žele i danas imamo to što imamo. Imamo rast prehrambenih proizvoda ono što svakodnevno kupujemo od kruha, od mesnih proizvoda, od sira, ono što ljudima treba, od mlijeka, svakodnevna košarica je porasla po statističkim podacima u zadnja 24 mjeseca 30%. 30%, ljudi moji. Pa treba preživjeti. Pa ja sam prije mjesec dana išao u trgovinu, u vrećici sam donio 40 eura. U jednoj vrećici, 300 kuna. Nekad ste mogli cijela kolica donijeti za 300 kuna. Do prije godinu dana. Ali meni to nije problem, nije ni vama problem sa našim primanjima, ali je problem prosječnom Hrvatu. Vi kažete, ima posla. Ima, hvala Bogu posla. A znate zašto ima posla? Pa jer je 300 tisuća Hrvata protjerano iz ove države. Zato ovdje danas ima posla, a danas vam radi 120 tisuća stranih radnika, od toga gotovo 50% iz dalekoazijskih zemalja, rade za mizeriju i za mizerne plaće. To vam je problem. A naši ljudi vam se neće vratiti. A opet, poslodavci tim stranim radnicima daju kolike plaće? Minimalac i opet ćemo bit na začelju gotovo EU što se tiče primanja i ništa od tog povratka naših iseljenika. To su bolne činjenice. Vi mene osporite ako imate argumente za to. Osporite me ako imate argumente. Nemate ih. 3,8 milijuna Hrvata je trenutno u državi. Vjerojatno i manje. I dalje odlaze i dalje odlaze, što je najgore jer jednostavno više sa 800, 900 eura ne možeš preživjeti i ovdje normalno funkcionirati. Ne možeš. Znači nama su proizvodi u određenim trgovačkim lancima, bilo je usporedba po medijima, u Lidlu, u dm-u, isti proizvodi su skuplji 20% u Hrvatskoj nego što su skuplji u Sloveniji ili čak u Austriji i Njemačkoj. Kako to sada možete obrazložiti? Koje argumente imate? Da taj proizvod mora u Hrvatskoj bit 20% skuplji? I što kaže na to trgovački lanac, predstavnik, pa znate, radi se o logističkim troškovima. Ma kojim logističkim troškovima? Kolika je ta Hrvatska, 5000 km dugačka i 3 tisuće km široka, pa imamo logističke troškove? Ma nije istina. O čemu se radi? O ovome što je HNB rekao prije nekoliko dana i to je činjenica, da je 60% inflacije nastalo zbog ekstraprofita i zbog visokih trgovačkih marži. Zašto Vlada tu nije reagirala? Zašto se to može u drugim zapadnoeuropskim zemljama, kod nas ne može? Zašto je ovdje radila u korist velikih poslovnih subjekata, a na štetu hrvatskog građanina? Zbog čega, evo, recite mi. Znači HNB je to potvrdio, to je službena statistička HNB-a. Nije izmislio Marijan Pavliček. O tome se radi. Znači ne stoji teza da je ova inflacija uvezena. Ona je samo dijelom uvezena, a velikim dijelom je proizašla upravo zbog bezobrazluka pojedinaca na tržištu i umjesto da ste one prijetnje o kojima ste pričali, Vlada RH, provela u djelo, vi ste ostali na praznim prijetnjama, kako kažu djeca, pucali ste ćorcima i od toga nema ništa i zato danas imate to što imate. Imate katastrofalno stanje na tržištu, imate osiromašene građane koji ne mogu spojiti kraj s krajem. Izađite malo iz ove sabornice, gospodo. Izađite iz vlade, izađimo iz naših ureda. Hajmo malo se spustiti, evo, dolje na Trg bana Jelačića pa malo po trgovinama pa malo u prigradska naselja grada Zagreba pa vidjeti kako ti ljudi žive. Pa nije to tako bajno kako se ovdje priča. Da je tako bajno, onda bi se 300 tisuća Hrvata vratilo, a ne bi i dalje odlazili. ne mogu shvatiti da apsolutno branite sve što ova Vlada čini i ono što je neobranjivo. Ja nemam problem podržati zakon ako smatram da je on dobar, ali vi imate problem da apsolutno sve valja što su vaši ljudi radili i vaša vlada, a 22 ministra vam je smijenjeno zbog sumnje na korupciju. Pa o čemu vi pričate? Pa koja država u EU na koju se poziva premijer Plenković je smijenila u zadnjih 7 godina 22 ministra, velikim dijelom zbog sumnje na korupciju? Koja država, ajde, navedite je. Je li ih ima? Nema ih. Pa o čemu pričate? Prodajete maglu ljudima i ne želite priznati vaše greške. Ne želite priznati vaše greške. Ja ću svoju grešku priznati, ali vi vašu nikad ne želite i sve je super bajno, vi ste bavite s tim koliko ima gdje kojih saborskih zastupnika. Pa koliko ima vaših saborskih zastupnika u većini, 77? Ja vas 7, 8 stalno vidim. I vas, kolega Mandarić, okej, imate još jedan posao dolje u Đakovu, vidim jednom u 2 tjedna. I veliku većinu saborskih zastupnika vidim jednom u 2 tjedna. Neke ni dandanas ne znam. Ne znam ih. Evo, ne znam ih imenom i prezimenom. Pa je li to nije sramota? Koju sliku šaljete hrvatskom društvu? Ako ste saborski zastupnik, onda izvoli se ovdje pojavit i radi svoj posao. Ja sam prvi se odrekao svog mandata zamjenika gradonačelnika u Vukovaru i saborski zastupnik sam ovdje. Ali onda ću raditi svoj posao kako Bog zapovijeda. Ja ću svoju plaću zaraditi. Mi se ne moramo složiti u 1000 stvari, ali ja svoj stav imam. Ali ne mogu vjerovati da branit nešto neobranjivo. Državni tajnik govori o investiciji, hvala Bogu da je došla, u gospodarsku zonu Nemetin, Jabil. Ali znate šta je sramota? Da je tamo rečeno ovo i to državnih dužnosnika. Ovo je jedna od najvećih stranih investicija u RH u zadnjih 20 godina. Zemljo, otvori se! Investicija od tisuću i po' uposlenih. Zemljo, otvori se! Jedna od najvećih u zadnjih 20 godina. Pa mi bi trebali takve investicije imati svake 2 do 3 godine. Znači nismo imali, to su službeni podaci, 2019. predcovid vrijeme, izravnih stranih investicija milijardu i 300 milijuna američkih dolara. Od toga je velika većina išla u turizam i bankarski sektor. Jedna Srbija je imala 3,4 milijarde američkih dolara. Većinom u industriju, a jedna Mađarska 4,3 milijarde američkih dolara. Pa o čemu vi pričate, kakva industrijalizacija Hrvatske? Mi smo od nekad industrijske država postali država uslužnih djelatnosti i trgovine i da nemamo turizma bili bi kruha gladni. Bili bi kao i jadni bangladešci, išli bi trbuhom za kruhom u dalekoazijske zemlja da preživimo. Tako bi bilo. Samo taj turizam je vrlo krhk. Dođe neki virus, stane sve u sekundi. Digne se jedan pročečenski vojnik na Jadranu i ode cijela turistička sezona i što ćemo onda? O čeg će se onda punit državni proračun? Od čeg ćemo mi dobijat svoje plaće, a kamoli od čeg će narod živjeti. Znači ne mogu se složit s vašim tezama i žao mi je da ne želite prihvatiti nijednu, ali konstruktivnu stvar oporbe, ama baš niti jednu. Ja nikad nisam išao sa tezom idem samo kontra. Stvarno smatram da ste trebali ukiniti i da trebate ukinut subvencije za sve one poslovne subjekte za koje je Državni inspektorat utvrdio da su lovili u mutnom. Za primjer ostalima i da ste to napravili jednom ne bi imali sigurno ovakve cijene, samo jednom da ste to napravili. Niste se usudili, jer ste radili za velike. I stvarno smatram da se trebali objaviti crne liste. Jer znate zašto? Ne ovako na Internet stranicama, nego uoči državnog dnevnika na Hrvatskoj radioteleviziji da se vrti ove tvrtke su neopravdano dizali cijene. I onda bi građani, prosječni građani koji prate državnu televiziju rekli o.k. tamo ne idem u kupovinu, tamo te proizvode neću uzeti, onda bi postigli određeni efekt, a ne ove bijele liste kao 100 000 ljudi su redovito na tim bijelim listama. 100 000 ljudi od 3,8 milijona. Ma milina! Hvala vam lijepa. Imate neke replike, ali dobro. Je, neka ovi ispucaju povrede Poslovnika. Sjedite vi malo, odmorite se. Da, zaslužili ste. Povreda Poslovnika poštovani Damir Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povreda članka 238. Evo kolega Pavliček je bio toliko uvjerljiv, da od 16 dakle osoba koje je potpisalo ovu vašu interpelaciju ovdje je svega dvoje, svega dvoje a ostali iz oporbe su također pobjegli. Toliko ste uvjerljivi i toliko o tome koliko nas ima ovdje, koliko mi sudjelujemo u saborskim raspravama. Nas je ovdje skoro isto koliko je ovo potpisalo vašu interpelaciju. Iskoristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. To je vaša treća opomena. Gubite pravo daljnje rasprava. Sljedeća povreda Poslovnika poštovani Miro Totgergeli. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo kolega priznajem HDZ je kriv što je Hrvatska u NATO-u, HDZ je kriv što je Hrvatska u EU, HDZ je kriv što je Hrvatska u Schengenu, HDZ je kriv što je Hrvatska u europodručju, HDZ je kriv i zato što pada dug Republike Hrvatske u odnosu na BDP, HDZ je kriv i zato što građani plaćaju najjeftiniju struju u Europi, HDZ je kriv i zato što građani plaćaju najjeftiniji plin u Europi, HDZ je za sve to kriv evo priznajem. Dobro. I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. To je vaša treća opomena, gubite daljnje pravo rasprave. Replika poštovana Danica Baričević. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Pavliček ono što mi imamo od vas danas je upravo ovaj loš uradak kojim se zdušno trudite diskreditirati rad ove hrvatske Vlade. Unatoč svim financijskim zahtjevnim okolnostima ekonomska postignuća su jasna i argumenti su tu. Postigli smo rekordnu zaposlenost, 70% stvoreno je 156000 radnih mjesta, te danas u Hrvatskoj imamo najveću u proteklih 20 godina. Ostvarila se rekordna niska nezaposlenost, 6,2%. Prosječna neto plaća je povećana, minimalna neto plaća je povećana, prosječna mirovina je povećana za 105 eura, odnosno 31,5%, povećane su i socijalne naknade, roditeljske naknade.

Znači na vama je samo da argumentirano budete za ili protiv nečega. To je prvo. Tako bih ja mogao reći da je vaša replika bila izuzetno loša, jer ste koristili samo one argumente za koje smatrate vi osobno da vam idu u prilog, a čak vam ni oni ne idu u prilog. Pa imate i najmanji broj stanovnika u povijesti Hrvatske, imate i najveću stopu inflacije u povijesti Hrvatske, imate i najstarije stanovništvo u povijesti Hrvatske, i najveći broj stranih radnika u povijesti Hrvatske koji su na mizernim plaćama jer su naši radnici u zapadno-europskim zemljama. I to isto imate, ali taj dio ste onako slučajno zaboravili, ali to je zato što je loša replika bila.

Kolege Borića više nema, on isto zna brojat. Ne može se obranit neobranjivo, a činjenica je da se tu sad svašta govorilo. Hrvatski suverenisti su govorili onda, govore i sada nije bilo vrijeme za uvođenje eura. To je govorila i naša uvažena ekonomistica dr. znanosti Maruška Vizek, to govori i naš ugledni ekonomski analitičar Željko Lovrinović. Znači, nismo mi usamljeni u tome. Činjenice su nepobitne, lovilo se u mutnom. Mi sad ukazujemo na to. Pa to je u stvari rekao i guverner imamo sve analize, trebalo se nešto napraviti. Nije se napravilo, a osim toga i premijer i ministar Filipović su rekli pa mi smo mislili oni će se ponašati društveno odgovorno, a nisu.

pogodovati ovim velikima na štetu vlastitog naroda ne znam, evo ne ulazim u to. Ali mi nije jasno da se nisu rigoroznije mjere poduzele koje bi sigurno umanjile ovu inflaciju za koju evo i stručnjaci iz HNB-a tvrde da je gotovo sa dvije trećine uzrokovana upravo ovim ekstra profitom. Znači zašto ta jedna ista tvrtka ili taj trgovački lanac ostvaruje toliki ekstra profit u Hrvatskoj, a u recimo jednoj Njemačkoj koja je daleko jača financijski i gospodarski ne ostvaruje, jer im jednostavno to nije dozvoljeno. to je na zakonima da ih mijenjamo a vi ih predložite, a mi ćemo ih rado prihvatiti kao što smo prihvatili ovaj Zakon o ekstra profitu. Hvala vam lijepa. Poštovani kolega ja isto znam brojati, kolegice Vučemilović ja neću brojati, ali jasno je svima da je ovo tu sve prazno i da nema potpisnika ove interpelacije osim kolege i kolegice. Međutim, što se tiče brojanja poštovani kolega izvrijeđali ste nas jako, prije svega time što ste nam rekli da prodajemo maglu da ne radimo svoj posao, da nismo nazočni, da nas nema, da se pojavljujemo tu i tamo. Imam jedno konkretno pitanje za vas, dakle vi ste kolega bili moj zamjenik u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu i zato ste primali plaću, pojavili ste se na dvije sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, a nakon toga je održano ukupno 38 sjednica odbora gdje se niste pojavili kao moj zamjenik. Samo recite gdje ste bili …/Upadica Poštovana kolegice Bedeković, evo bio sam ovdje u hrvatskoj sabornici jer su bile jako bitne teme, a mi kao klub od četri saborska zastupnika moramo biti aktivni ovdje jer moramo iznositi svoje stajalište, ali za razliku od vaših kolega koji dolaze samo na glasovanje, ne kažem vi osobno, ali jedno 50% pa vidite i sami kako je, ne kažem da je i oporba puno bolja, ja sam prepustio svom kolegi da bude u tom odboru za razliku od vaših kolega, oni neće prepustiti svoj mandat nekom drugom da bi bili ovdje aktivniji. Tako da nisam nikoga na toj razini osobno vrijeđao, pogotovo ne vas, ali govorim u globalu. Ova slika, ne samo danas, nego svaki put i svaki dan radni dan plenarne sjednice u HS-a je uvijek identična. I neki dan sam rekao gdje ste stari prijatelju, uvijek ista ekipa, uvijek isti ljudi, čast izuzecima, ali realno gledajući, priznali vi to ili ne 70, 80% saborskih zastupnika ne dolazi redovno na posao. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Čl. 238. poštovani kolega, 38 sjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu za koje ste kao zamjenik predsjednice bili plaćeni, platio vas je hrvatski narod. Gdje ste bili? Novce ste uzeli, na sjednicama sudjelovali niste Pavliček: … evo tu./… Rad vam je isto kao i ova interpelacija, spala knjiga na dva slova od 16 potpisnika. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo ste iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Sljedeća povreda poslovnika poštovana Maja Grba Bujević. Hvala potpredsjedniče. 238. kolega kad se već prebrajamo, vi ste napisali ovaj uradak i predložili dakle dva člana iz vašeg kluba, a ne samo iz sabornice i oni što su potpisali nego nema ni Milanović Litre, nema ni generala Sačića, to je prva stvar. A druga stvar onda kad je već kolegica Bedeković to potegnula član ste i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na kojem ste bili ukupno na tri, a mi smo odradili 100 sjednice. Pa gdje ste bili kad se nastavim već na Vesnu? A neće bit kolega Pavliček ne, ne u 8,30 danas …/Upadica Pavliček: Možete sve provjerit./… u 8,30 danas niste bili u sabornici jer sabornica počinje u … **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. I vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi replika poštovanog Stipana Šašlina. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavliček. Pa meni je potpuno jasno kad pojedine saborske zastupnice odavde iz oporbe poput gospođe Peović, ne znam Orešković itd. zagovaraju politiku da Hrvatska nije trebala biti niti članica EU, niti eurozone, niti schengena itd. jer jednostavno to nije njihovo okruženje, to nije njihov svijet. Oni se u tom svijetu ne osjećaju ugodno, oni bi vjerovatno voljeli u nekom drugom svijetu živjet, al mi nije jasno da vi kao suverenisti zagovarate istu politiku da i vi želite na neki način ostati ili vratiti se ili biti u društvu lošijih od sebe. Recite mi jeste zato glasovali i protiv obuke ukrajinskih vojnika jel jednostavno da biste se na neki način približili tom drugom svijetu? Zaista mi to nije jasno. Kažete da smo mi slabiji lošiji od Njemačke, Italije, Francuske, naravno da jesmo mi smo toga svjesni al smo na najboljem putu da ih sustignemo i zato smo i ušli u Uniju da ih sustignemo. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Kad bismo ostali u tom vašem svijetu vjerojatno ih nikad … Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Čl. 238. dobro kad ste mene čuli da sam protiv eura ili EU? Kako možete toliko lagati i iznositi neistine lupetati gluposti? Dakle, ja nisam sudjelovala niti pojedinačno, niti smo kao klub sudjelovali u ovoj raspravi, ovdje sam zato što mi je to radno mjesto. Ali ja doista neću trpiti te vaše notorne laži jer druge argumente nemate. Obratite se nekom drugom. Evo gospodin vam tu stoji pa njemu pričate da je protiv europskih vrijednosti Nemojte lagati utužit vas.

Hrvatski suverenisti su se samo složili sa uglednim ekonomskim stručnjacima, doktorima znanosti sa Ekonomskog instituta, sa prof. Vizek, prof. Lovričevićem da nije vrijeme za uvođenje eura, nije vrijeme, nije, nije vrijeme sada

neargumentiranu da kažemo napada ovaj nismo mi rekli da ste vi bili protiv eura, ali ste rekli upravo i sada da nije vrijeme. Kažemo u narodu željezo se kuje dok je vruće i upravo sada ako sada nije bilo vrijeme u ovo vrijeme krize sa, sa Rusijom, sa Ukrajinom, onda nikada nije. Hrvatska ne samo da je iskoristila jako dobro ovo vrijeme za ulazak u euro…/Upadica Sanader: Koristili ste to kao repliku i dobivate opomenu, treća opomena i vi gubite pravo rasprave do kraja ove točke. Odgovor na repliku, izvolite gospodine. Poštovani kolega Šašlin, pa ne znam zašto smatrate da želimo da Hrvatska bude u društvu lošijih. Gledajte, ako netko nije za ulazak u euro ne mora značit da je odmah u društvu lošijih, pa je li jedna Češka lošija od nas ili jedna Danska ili jedna Švedska ili je obrnuto, ako smo bili protiv obuke ukrajinskih vojnika, jel jedna Austrija lošija od nas koja je isto bila protiv obuke? E moj kolega Šašlin, ne ide to baš tako kako vi mislite, ali gledajte mi smo i javno pohvalili da je ulazak u schengen zonu dobar, mi nemamo taj problem, ali vi imate problem da ne želite niti jedan prijedlog oporbe, ama baš niti jedan prihvatiti. A možda je najbolji primjer bilo kada je trebalo dati i osigurati sredstva za majke kojoj dijete premine za slijedećih 6 mjeseci. To najbolje pokazuje da je ipak stranačka stega iznad svih moralnih vrijednosti…/Upadica

Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavliček, vi govorite da mi sve vidimo lijepo, međutim ja tvrdim da vi sve vidite crno i da vidite puno gore nego što bi to hrvatski građani trebali vidjeti i osjetiti. Da je dokaz tome velike su investicije odnosno kontra vas govore velike strane investicije upravo nakon ulaska u Eurozonu, govorimo o ovoj investiciji koju je kolegica Peović omalovažila, to je najveća investicija zoni Nemetin, ne radi se o 1500 radnih mjesta nego se radi u konačnici o 4,5 tisuće radnih mjesta, od toga 70% visokoobrazovnih, što će garantirati i i predugovor koji je potpisan sa FERIT-om, našim Fakultetom elektrotehnike i računarstva i IT tehnologije iz Osijeka koji osigurava budućnost i ostanak svima našima mladima, a također moramo i sjetiti se jedne ogromne investicije koju je dogovorio, koju je dogovorila

gradonačelnik Osijeka je rekao da se ova investicija dogovarala već duže od 2.g., tako da nije ona se počela sad dogovarati kad je Hrvatska ušla u Eurozonu, tako da to nema apsolutno nikakve veze, kamo sreće da ih bude što više, bit će svima nama bolje. Ne bih se složio da mi gledamo sve prenegativno, pretamno, nego govorimo o činjenicama i o brojkama. Nažalost ja bih volio da onih 300 tisuća Hrvata koje je otišlo u zadnjih 7.g. se vrati, vjerujem da bi i vi voljeli, ali nažalost taj povratak ne ide baš u onom smjeru kako mi priželjkujemo, vraćaju se ljudi kada odlaze u mirovinu da provedu zadnje godine života u Hrvatskoj. sve replike, imamo još jednu povredu poslovnika, poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Nažalost nemam drugu priliku nego evo putem povrede poslovnika reći da mi je žao kolege Pavličeka, 16 ljudi mu je potpisalo ovu interpelaciju, na kraju je ostao sam, usamljen, što će reći da i oni koji su potpisani u biti ne vjeruju u ono što se telo, htjelo interpelirati ovdje u HS i to je upravo ta hrvatska stvarnost, s jedne strane imamo Vladu koja sve čini da i standard i sve ono što u Hrvatskoj čini život boljim čini i s druge strane imamo …/Upadica Sanader: Vrijeme/…politikanstvo evo koje to samo povremeno želi osporiti.

Evo i ovo je i meni treća, al vjerojatno i završna. Kolega Ivanović, pa gledajte i ja bih bio sretniji da je ova sabornica punija, bio bi stvarno sretniji, ali mi je drago ako ništa drugo da vi i ja uvijek zadnji napuštamo crtu bojišnice. Evo vi ste to iskoristili kao repliku i vi dobivate treću opomenu i još jedna povreda poslovnika poštovana Vesna Bedeković. Čl. 238. poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Pavliček, već sam rekla interpelacija, interpelacija vam je spala na dva slova, dok je još bila tu kolegica Vučemilović, sad vidim da je i ona otišla, pa sad više ne bismo mogli reći da je interpelacija spala na dva slova nego nekako imam osjećaj kao da slušam i gledam onu priču „Pale sam na svijetu“ evo to je na kraju ostalo od interpelacije. Hvala vam lijepa. druga, imate još pravo na jednu ako budete, a s obzirom da se niste javili zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem državnom tajniku sa suradnicom, mi nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30 Prijedlogom Zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, prvo čitanje, P.Z. br. 470.. Laku noć svima!